ef ekki bolluviku; sprengidagur, sem kom upphaflega hingað á miðöldum með Hansakaupmönnum og þýskum biskupum, „Sprengtag“, og snýst í kaþólsku um að stökkva vígðu vatni á fólk og hluti, samanber þýsku sögnina „sprengen“,

Í eðlilegu árferði er bærinn fullur af krökkum í skrýtnum búningum að syngja fyrir nammi. Sjálfur stend ég hér í jakkafötum sem hefðu þótt skrýtin búningur á mér lengst af ævinnar og þó að ég sé ekki þessa stundina að syngja fyrir nammi beinlínis má kannski toga svolítið túlkunina og segja sem svo að komandi kosningabarátta sé nokkurs konar langdreginn öskudagur. Þá koma stjórnmálamenn fyrir augu og eyru almennings og og fara með einhvers konar prógramm og eru í einhvers konar búningi og fá að launum einhvers konar nammi. Þá, virðulegi forseti, verða flestir flokkarnir búnir að steypa yfir sig skikkjum jafnaðarstefnunnar og látast vera fulltrúar jafnréttisbaráttunnar og berjast fyrir réttlátri skiptingu þegar þeir tala um það hvernig þeir vilji loka skattaskjólum þó að þessa stundina séu ríkisstjórnarflokkarnir einmitt að leggja niður starf skattrannsóknarstjóra og stroka Panama endanlega út af landakortinu. Þeir munu tala um barnabætur þó að staðreyndin sé sú að hér á landi eru barnabætur lægri en á Norðurlöndum og frekar litið á þær sem fátæktarstyrk en réttindi foreldra. Þeir munu harma skerðingar

Innflytjendur eru fjölbreyttur minnihlutahópur í íslensku samfélagi, hvað þá hópurinn sem hefur komið hingað vegna ofsókna í heimalandi sínu. Þetta er hópur sem getur illa tekið þátt í opinberri umræðu og á erfitt með að svara fyrir sig af augljósum ástæðum. Þessi staðreynd hefur ákveðnar afleiðingar í för með sér fyrir opinbera umræðu. Hún krefst þess að fjallað sé um málefni þessa hóps af þeirri tillitssemi sem er nauðsynleg til að þeir sem geta ekki svarað fyrir sig þurfi ekki að svara fyrir sig. Það þýðir ekki hömlur á tjáningarfrelsi eða ritskoðun, það þýðir einfaldlega að við þurfum að vanda málflutning okkar. Óvandað mál gagnvart þessum hópi getur mjög auðveldlega misskilist á alla vegu með mjög alvarlegum afleiðingum. Sögulega séð eru nokkrir hópar sem óvönduð og fordómafull umræða hefur bitnað sérstaklega illa á. Þar eru innflytjendur, trúarhópar og fólk með öðruvísi húðlit augljósustu dæmin. Sögulega séð hafa ákveðin pólitísk öfl beislað fordómafulla umræðu sér í vil með slæmum og oft hörmulegum afleiðingum. Mikil er því ábyrgð þeirra sem daðra við slíka fordóma, jafnvel þeirra sem meina vel og daðra óvart við þá. Afleiðingunum er alveg sama um hversu vel meinandi fordómarnir voru. Ef fólk skilur ekki mikilvægi þess að hafa tillitssemi að leiðarljósi í umræðu um innflytjendamál þá liggur vandinn þar; í skilningsleysi á afleiðingum fordóma og óvandaðrar umræðu gagnvart hópum sem geta ekki svarað fyrir sig.

Því miður kom það lítið á óvart að í morgun birtust fréttir af því að ræða eigi vopnareglur lögreglu á fundi lögregluráðs á morgun. Án efa birtist þessi fréttaflutningur í kjölfar skotárásarinnar síðastliðinn laugardag. Ég vona að lögreglan sé ekki að fara að nota þann sorglega atburð sem lóð á vogarskálar fyrir þeim málflutningi að vopnavæða lögregluna enn frekar.

Í svari innanríkisráðherra við fyrirspurn um vopnaeign lögreglunnar frá 2015 kemur fram að lögreglan átti þá samtals 590 vopn. Á tímabilinu 1. janúar 2015 til 10. júní 2020 voru keypt 188 vopn til viðbótar. Lögreglan er því vopnavædd og því spurning hvort ekki þurfi að auka eftirlit með núverandi vopnaeign í stað þess að auka fjölda vopna.

Hvað varðar heimildir lögreglu til að rannsaka skipulagða starfsemi megum við ekki gleyma því að aðgerðir lögreglu fela í sér inngrip í friðhelgi einkalífs og það er ekki að ástæðulausu að heimildum lögreglu til að grípa inn í einkalíf einstaklinga séu settar skorður. Yfirmenn lögreglunnar telja að á Íslandi séu slakari reglur varðandi valdheimildir lögreglu miðað við samstarfslönd. Það þarf ekki endilega að vera slæmt ef við skoðum málið með réttindi einstaklinga í forgrunni. Lögreglan, eins og önnur stjórnvöld, má aldrei fá óskoraðar valdheimildir til eins eða neins. Þá erum við komin ansi nálægt því að búa í lögregluríki. Hefði frekari vopnavæðing lögreglunnar komið í veg fyrir skotárásina á laugardaginn? Nei. Hefði aukið eftirlit með lögreglunni, úttekt á starfsumhverfi hennar almennt, getað komið í veg fyrir atburðinn á laugardaginn? Ég kýs alla vega að trúa því.

Ég tek undir varnaðarorð þar um. Það er sjálfsagt að við ræðum það hvernig lögreglunni, hinni góðu stofnun og mjög svo nauðsynlegu, sem sinnir gríðarlega mikilvægu hlutverki,

mál. Forseti. Við þurfum að ákveða hvernig þjóð við viljum vera. Mín skoðun er sú að við viljum áfram vera þjóð þar sem hin almenna lögregla er ekki vopnum búin. Það fyrirkomulag sem nú er fyrir hendi hefur sýnt sig virka ágætlega. Sérsveit hefur yfir vopnum að ráða ef á þarf að halda.

skulum fara yfir þessi mál, en við skulum spyrja okkur þessarar grundvallarspurningar: Hvernig þjóð viljum við vera? Mitt svar er einfalt hvað það varðar: Við eigum að efla hina almennu lögreglu. Við eigum ekki að stíga þau skref að auka vopnaburð hennar.

Efling hefur nýlega vakið athygli á nýju frumvarpi félags- og barnamálaráðherra til starfskjaralaga og lýst því sem blautri tusku í andlit þolenda launaþjófnaðar. Þolendur launaþjófnaðar á Íslandi eru allt of margir og vandamálið er að aukast. Samt sem áður hafa íslensk stjórnvöld ítrekað gengið á bak orða sinna um réttarbót í þessum málaflokki. Það hefur alls ekki verið tekið af krafti og dug á brotastarfsemi á vinnumarkaði. Í staðinn eru settar fram gagnslausar lagasetningarhugmyndir þar sem sjónarmiðum verkalýðshreyfingarinnar er ekki mætt. Í umsögn Eflingar um nýja frumvarpið segir, með leyfi forseta: „Í frumvarpinu eru þolendur launaþjófnaðar skikkaðir til að hætta eigin atvinnuöryggi áður en Vinnumálastofnun veitir þeim áheyrn í nýju og gríðarlega flóknu málsmeðferðarferli, þar sem í hverju skrefi hallar á brotaþola. Atvinnurekendur fá fullt sjálfdæmi um eigin sök í „samráðsnefnd“ og fá sjálfir að ákveða hvort sérstakur gerðardómur fjalli um mál þeirra. Frumvarpið leggur í raun alla alla ábyrgð á herðar einstaks launamanns og viðurlög takmarkast við það eina mál í stað þess að skoða öll viðlíka mál sem líklegt er að ættu sér stað á sama tíma. Í frumvarpinu er engin bótaregla eða févíti, líkt og verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir, sem tryggt gæti afleiðingar fyrir algengustu framkvæmd launaþjófnaðar á íslenskum vinnumarkaði.“ Það er óskiljanlegt, virðulegi forseti, hvers vegna núverandi ríkisstjórn hefur ekki meiri metnað í málefnum launafólks. Formaður Eflingar hefur sagt hugmyndaflug ráðherra hafi fengið lausan tauminn án þess að raunveruleiki verka- og láglaunafólks hafi þvælst fyrir á nokkru stigi. Hvers vegna er ekki hægt að gera þessa hluti rétt og vel og gæta að réttindum þeirra sem raunverulega snúa hjólum atvinnulífsins á Íslandi?

Þetta var hugsað sem fjármagn til að hefja framkvæmdir við þessi mikilvægu verkefni. Síðar kom fram að klára ætti framkvæmdirnar í gegnum fjárfestingarátak ríkisstjórnar fyrir árin 2021, 2022 og 2023

Þar kom m.a. fram að framkvæmdir eru komnar af stað, verklegar framkvæmdir eru hafnar og mikil hönnunarvinna. Það kom m.a. fram hjá fulltrúa innanlandsdeildar Isavia að vinnu við hönnun nýrrar flugstöðvar ljúki núna í mars. Tímalína Isavia, sem er framkvæmdaraðili fyrir hönd ríkisins í þessu verkefni, gerir ráð fyrir að framkvæmdum ljúki í maí, júní 2023 þegar lokið verður við malbikun nýs flughlaðs. Það eru miklir möguleikar í íslenskri ferðaþjónustu eftir Covid. Það er klárlega mikill ferðavilji erlendis og til að sækja okkur heim. Við höfum góða vöru að bjóða þar sem fólk getur ferðast um landið, sótt í fámennið og notið kyrrðar í íslenskri náttúru. Við eigum gríðarmikla möguleika í þessari stöðu.

Það liggur við að það sé vorlegt úti núna og þá er gaman að tala um svona hugmyndafræði eins og borgarlínuna, sem er á næstu grösum og er í raun ekki lengur bara hugmyndafræði. er að verða að veruleika og hún mun skipta miklu máli. Hún mun auka líkurnar á að fólk velji bíllausan eða til vara bíllítinn lífsstíl.

Þannig komast allir hópar betur um, þeir sem velja bíl, þeir sem velja að vera bíllausir og þeir sem verða að nota bíl.

um hvort ég hjóla, geng eða nota borgarlínu til að komast af Kársnesinu í Kvosina. Herra forseti. Hér hafa tveir hv. þingmenn vikið að lögreglunni og heimildum hennar í umræðunum á undan.

Þegar embættismenn ríkisins, hvort sem það er lögreglan eða aðrir, fá í hendur heimildir, ríkar heimildir, til annaðhvort rannsóknar eða valdbeitingar þá þarf það vald auðvitað að vera temprað með einhverjum hætti. Þess vegna þarf að sjálfsögðu alltaf að stíga varlega til jarðar varðandi lagaheimildir og framkvæmd að þessu leyti. Það er hins vegar eðlilegt þegar alvarlegir atburðir verða að rannsóknar- og valdbeitingarheimildir lögreglu séu teknar til skoðunar, teknar til umræðu. Ég held að það væri gott fyrir þá umræðu að taka málið upp á vettvangi allsherjar- og menntamálanefndar, sem hefur m.a. með lögreglumál að gera, þannig að við getum heyrt það frá stjórnendum lögreglu og dómsmálayfirvöldum hvaða breytingar hafa átt sér stað á þessu umhverfi á undanförnum árum, séð hvaða tillögur tillögur koma hugsanlega fram um breytingar á heimildum og það sé farið yfir hvort lögreglan sé eins og við viljum að hún sé, í stakk búin til að bregðast við alvarlegri stöðu og alvarlegum afbrotum.

og mikilvægt að allsherjar- og menntamálanefnd fari líka yfir það. Það hefur verið unnin vinna á þessu sviði, m.a. (Forseti hringir.) til að vinna gegn skipulagðri glæpastarfsemi, og það er eðlilegt að það sé tekið til umræðu hvort við þurfum að stíga frekari skref í þeim efnum. Það varð hér fyrir skömmu nokkur umræða um orðræðu- og umræðuhefð í stjórnmálum.

þar sem teiknuð var upp mynd af heilum þingflokki með lítið burstaskegg og allir greiddir til vinstri. Það er ekki líðandi, herra forseti. Og það er ekki líðandi að heill þingflokkur sé sakaður um tilburði sem nálgist gyðingahatur, og það komandi frá stuðningsmanni borgarstjórnar sem setti viðskiptabann á Ísrael. Hversu mikil getur hræsnin orðið, herra forseti?

og hinn siðprúði félagsmálaráðherra sem er nýber að því að hafa farið á svig við lög um ráðherraábyrgð og þingsköp. Hann blandaði sér í hópinn til að mála þennan hræðilega þingflokk þessum gyðingahaturs-

200.000 kr. á mánuði er 50.000 kr., og gefur 250.000 kr. á mánuði fyrir skatt og er því vel undir fátæktarmörkum, sárafátæktar, eftir skatt.

Bitcoin-bólan bólgnar nú sem aldrei fyrr. En er þetta bóla? Margir töldu internetið bólu en sú bóla er alla vega orðin nauðsynlegur hluti af lífi Hvort sem Bitcoin reynist bóla eða ekki er alger óþarfi að stjórnvöld fari á taugum og vilji koma böndum yfir Bitcoin eða aðrar rafmyntir og banna þær. Eðlilegra er að við tryggjum skýran og einfaldan lagaramma utan um alla atvinnustarfsemi.

Hefur ráðuneytið eða undirstofnanir þess skilgreint sérstaklega einkenni viðskipta með rafmyntir, svo sem Bitcoin? Hver er í megindráttum lagaumgjörð slíkra viðskipta, m.a. hvað skattframkvæmd og skatteftirlit varðar? Telur ráðherra ástæðu til að taka viðskipti með rafmyntir til nánari skoðunar? Auðvitað eigum við að fylgjast grannt með þessari þróun. Ef einhverjar holur eru í lögum okkar þegar að rafmyntum kemur þarf að bregðast við því. En göngum ekki fram af hræðslu, boðum og bönnum eins og það sé okkar hér að stýra öllu sem gerist í samfélaginu. Og hvað er það, virðulegur forseti, þegar talað er fyrir því að banna ætti námugröft eftir slíkum myntum vegna þess að það sé bara sóun á orku? Sóunin er alla vega ekki meiri en svo að rafmyntin Bitcoin hefur hækkað um 75% frá áramótum. Sóunin er ekki meiri en svo að hinn frægi frumkvöðull Elon Musk, stofnandi Teslu, hefur keypt myntina fyrir um 1,5 milljarða dollara og alla vega fimm fyrirtæki á Fortune 500 listanum hafa gert það sama. Sumir vilja alls ekki að orkan okkar sé nýtt í álframleiðslu. Þá væri sniðugt að nýta hana í gagnaver, við þurfum jú öll á stafrænum skýjum að halda. En eigum við allt í einu núna að segja: Nei, það má ekki grafa eftir rafeyri. Forseti. Ég segi nei. Látum fólk og fyrirtæki í friði og treystum þeim til að gera það sem þau telja best, innan skýrs lagaramma.

í tvær ferðir á dag frá 1. september til 31. maí. Ferðirnar í dag eru átta á viku, tvær ferðir á mánudögum og föstudögum til að mæta aukinni þörf á flutningum vegna fiskeldisins á sunnanverðum Vestfjörðum. Ég fékk svar 10. desember um að kostnaðaraukinn

símhringingu í gær þar sem var verið að reyna að fá eina aukaferð í dag, miðvikudag, vegna þess að annars þyrftu níu 40 tonna trukkar að keyra

að megnið af þessum trukkum komst með ferjunni yfir fjörðinn. Það er búið að vera mikið ákall um það undanfarið að fjölga ferðum með Baldri strax og taka til gagngerrar skoðunar kaup á nýrri ferju sem tæki a.m.k. tíu trukka. Við verðum að vinna hratt í þessum efnum vegna þess að vegirnir, eins og kemur fram, eru ónýtir þarna í Gufudalssveit. Einhvern tímann í framtíðinni mun það lagast en það er ekki næstu árin

Herra forseti. Stjórnvöldum hefur nú í rúmt ár verið bent á ólögmæti undirverðlagningar Íslandspósts á pakkasendingum, undirverðlagningar sem kippir rekstrargrundvelli undan fjölda samkeppnisaðila víðs vegar um landið og leiðir til tapreksturs fyrirtækisins sem skattgreiðendur borga. Fyrirtækjum sem eiga hagsmuna að gæta með rekstur sinn er gert að ganga þrautagöngu milli Pontíusar og Heródesar til þess eins að upplifa meðvirkni og aðgerðaleysi í kerfinu. Þó vantar ekki umbúðirnar. Við erum með tvö ráðuneyti, tvo ráðherra. Þá eru tvær eftirlitsstofnanir, Póst- og fjarskiptastofnun og Samkeppniseftirlitið. Síðan er pólitísk stjórn yfir fyrirtækinu og loks Alþingi sjálft. Það er ekki nema von að menn spyrji þá: Hvað þarf marga stjórnmálamenn til að stýra póstþjónustu? Og svarið er auðvitað: Engan, allra síst stjórnmálamenn sem eru samofnir kerfinu og andsnúnir viðskiptafrelsi. Það er kominn tími til að horfast í augu við það að tangarhald ríkisins á póstþjónustu er draugur fortíðarinnar. Við þurfum að skilgreina faglega, í gegnsæju ferli, hvaða póstþjónusta er þess eðlis að ríkið eigi að koma þar að með skilyrtum greiðslum og síðan eigum við að bjóða þá þjónustu út með stífum, gegnsæjum reglum.

Það er á þann hátt sem við tryggjum neytendum bestu mögulegu þjónustu. Það er svona sem við eigum að umgangast fyrirtæki í stað þess að leggja stein meðvitað í götu þeirra og svona hættum við líka að umgangast skattfé með jafn óábyrgum hætti og raun ber vitni í þessari þjónustu. Það er nefnilega þannig að ráðdeild í ríkisfjármálum þarf að vera annað og meira en kosningaloforð á fjögurra ára fresti.

Herra forseti. Við höfum stolt getað sagt að Ísland sé tiltölulega friðsælt og öruggt land. Þannig viljum við auðvitað að það verði áfram. Í gær ræddi ég við hæstv. dómsmálaráðherra um nýlegar fréttir af voðaatburði hér í borg í borg og almennar áhyggjur má finna í samfélaginu af þróuninni hvað varðar hörkuna sem virðist vera að koma í ljós að viðgengst í undirheimum borgarinnar. Fólki bregður eðlilega við þegar svona atburðir eiga sér stað en staðreyndin er sú, herra forseti, þetta ætti ekki að koma á óvart. Ég hef hér úr ræðustóli Alþingis ítrekað bent á alvarlegar viðvaranir greiningardeildar ríkislögreglustjóra við síaukinni hættu á uppgangi skipulagðra glæpahópa, oft með erlendar tengingar, t.d. í skýrslu 2017 og aftur 2019. Einnig efndi ég til sérstakrar umræðu um málefnið vorið 2018. Vísbendingarnar hafa verið til staðar. Bent hefur verið á hættuna. Í skýrslu greiningardeildarinnar er málið talið varða þjóðaröryggi. Staðan er alvarleg og svo virðist sem ekki hafi verið brugðist nægilega við ítrekuðum ábendingum innan raða lögreglunnar sjálfrar.

Virðulegi forseti. Vopnafjörður hefur verið án rafmagns frá raforkukerfinu frá því á aðfaranótt sunnudags. Varaafl þar sem olíu er brennt hefur séð öllu byggðarlaginu fyrir raforku þessa daga; sunnudag, mánudag, þriðjudag og nú er kominn miðvikudagur. Línan skemmdist og síðan hefur snjóflóðahætta og veður komið í veg fyrir viðgerð og gerir enn. Þetta er afleit og óviðunandi staða og það á miðri loðnuvertíð. Það vill til að næstum öll loðna sem komin er á land fer í manneldisvinnslu sem ekki er eins orkufrek og bræðsla. Samkvæmt vef Landsnets er áformað að leggja hluta af Vopnafjarðarlínu eitt í jörð á tæplega 10 km löngum kafla yfir Hellisheiði þar sem veðurskilyrði eru erfið, svæðið torfarið og slysahætta, einmitt á því svæði þar sem línan er nú biluð. Samkvæmt vef Landsnets er áætlað að leggja þennan hluta línunnar í jörð sumarið 2021. Staðan núna sýnir einmitt mikilvægi þess að þeirri áætlun seinki ekki, við hana verði staðið. Það er svo engin Vopnafjarðarlína tvö því það vantar alveg hringtengingu raforkukerfisins á norðausturhorninu eins og víðar. Það er raforkuskortur á þessu svæði og það hefur verulega hamlandi áhrif á atvinnulífið á svæðinu og slæm umhverfisáhrif þegar brenna þarf olíu. Virðulegi forseti. Þessi staða minnir enn og aftur á að tryggja þarf öllum byggðarlögum aðgang að nægjanlegri og tryggri raforku, svo sem á Tröllaskaga

Virðulegi forseti. Undanfarnar vikur hafa talsmenn bænda og talsmenn hins frjálsa markaðar haft skoðanaskipti um framkvæmd innflutnings á landbúnaðarvörum og hvernig best verði staðið að verslun með innlendar landbúnaðarafurðir. Óhætt er að segja að þar mætist ólík sjónarmið. Erna Bjarnadóttir hagfræðingur hefur ítrekað bent á vankanta er varða innflutning á mjólkurvörum en einhvern veginn eiga þessar vörur til með að umbreytast í hafi á leið sinni frá meginlandinu til Íslands.

Víkjum nú að afurðastöðvum í kjötiðnaði. Áhugaverð umræða hefur farið fram um hvert skuli stefna. Þingmenn Framsóknarflokksins hafa þrisvar sinnum á þessu kjörtímabili lagt fram frumvarp þess efnis að afurðastöðvum í kjötiðnaði verði veitt

Samkeppni er af hinu góða en höfum þá samkeppnina á jafnréttisgrunni. Samkeppnin kemur að utan og stýrir verðmyndun á matvælamarkaði.

Virðulegi forseti. Þegar rætt er um kjör aldraðra verður að hafa í huga að hópur eldri borgara er misjafn eins og einstaklingarnir eru margir. Sem betur fer eru kjör stærsta hluta hóps aldraðra góð. Þeir sem eru að komast á eftirlaun núna eru baráttuglaður hópur, hópur, blómakynslóðin sem vildi breytingar og stóð fyrir þeim; kvenréttindi, aukinn réttur til náms, réttindi barna og réttindi á vinnumarkaði. Réttindi sem skiluðu sér inn á síðustu tveimur áratugum síðustu aldar, voru byltingarkennd og skiptu máli. Með bættri lýðheilsu verður þjóðin eldri og heldur lengur færni til að njóta lífsins. Því er eðlileg krafa að þeir sem vilja halda áfram á vinnumarkaði hafi tök á því. Hvað er eðlilegt við að setja það í lög að á 67 ára afmælisdaginn sé fólk orðið gamalt? Það átti kannski við fyrir 50 árum en gildir ekki í dag. Þá voru líka önnur viðmið. Við 67 ára aldur öðlast fólk ýmis réttindi en missir líka önnur. Baráttunni um bætt kjör þeirra sem fara á eftirlaun er hvergi nærri lokið. Þeir sem hafa góðan lífeyrissparnað eða hafa átt kost á að treysta afkomu sína með sparnaði eða eignum þurfa ekki að kvíða þessum árum. En það er hópur í samfélaginu sem býr við kröpp kjör, sérstaklega konur en einnig karlar sem hafa verið á láglaunamarkaði og ekki getað tryggt sér eigið húsnæði sem og öryrkjar sem ekki hafa byggt upp lífeyrissparnað. Er kannski mögulegt að uppfæra eða útfæra hlutdeildarlánin fyrir þennan hóp?

en á meðan það er hópur sem býr við kröpp kjör innan þessa aldurshóps heldur baráttan áfram. Virðulegi forseti. Læknafélag Íslands hefur nú ályktað um það að með því að flytja rannsóknarhluta krabbameinsleitar

álit embættis landlæknis og meiri hluta fagráðs um skimun fyrir leghálskrabbameini. Gegn áliti allra þessara fagaðila fór ráðherra. Þessir fagaðilar eiga það sameiginlegt að vilja allir að þættir skimunarferlisins verði framkvæmdir hérlendis. Enn vantar niðurstöður úr 90% þeirra leghálssýna sem send hafa verið til Danmerkur síðan greiningin var flutt til heilsugæslunnar. Í Læknablaðinu lýsir Reynir Tómas Geirsson, fyrrverandi prófessor og forstöðulæknir kvennadeildar Landspítalans, efasemdum um þessar breytingar í legháls- og brjóstakrabbameinsleit. Hann óttast að mikilvæg þekking glatist hérlendis. Hæstv. ráðherra sagði í umræðum um þetta mál hér um daginn: Það getur ekki verið sérstakt hagsmunamál hvar sýnin eru greind heldur að þau séu rétt greind. Það er öryggismál. Herra forseti. Hér er um öryggismál að ræða og það á ekki að skipta máli af hverjum verkið er unnið ef niðurstaðan er fagleg og skilvirk þjónusta fyrir alla. En það er orðið sjálfstætt viðfangsefni í þessu máli að efla traust fólks og ekki síst kvenna til þessa kerfis í ljósi þess hvernig að þessum breytingum hefur verið staðið. Það er tímabært að rýna málið, að rýna forsendur og afleiðingar. Við erum einfaldlega komin á þann stað að að traustið er laskað. Málið og ferlið allt þarf þess vegna að skoða svo að traustið megi endurheimta. Herra forseti. Samantekt Northstack, fréttavefs um nýsköpun, leiðir í ljós að í fyrra var fjárfest fyrir 29 milljarða kr. í 26 sprotafyrirtækjum.

heldur hafi fénu verið varið í áframhaldandi uppbyggingu sprotafyrirtækja sem áður hafi fengið fjármagn. Vísisjóðirnir hérlendis séu meira og minna fullfjárfestir og hafi því ekki fjármagn til að leggja í ný fyrirtæki. Þetta eru bæði góðar og vondar fréttir, góðar að því leyti að verið er að fjármagna vöxt fyrirtækja sem eru komin vel á legg en slæmar vegna þess að skortur er á fé til nýrri fyrirtækja. Þetta segir okkur að það þolir ekki bið að Kría, nýsköpunar- og sprotasjóður taki strax til starfa og það er reyndar óskiljanlegt hve langan tíma það hefur tekið hæstv. nýsköpunarráðherra að koma honum í gagnið, en lögin voru samþykkt í júní í fyrra. En það þarf meira til. Umgjörð nýsköpunar þarf að vera mjög sterk og fyrirsjáanleg. Sem skref í þessa átt höfum við í Viðreisn lagt fram frumvarp um að festa í sessi sérstakar ívilnanir vegna rannsókna og þróunar sem voru ákveðnar til bráðabirgða í maí sl. Með þessari almennu leið verða til vel launuð störf í fyrirtækjunum. Fyrirtækin eflast, þau auka fjölbreytni í atvinnulífinu og skila þannig ávinningi til samfélagsins með framförum, sköttum og atvinnusköpun.

um stöðu krónunnar. Það er eins og það hafi komið forsætisráðherra eitthvað á óvart að ég skyldi taka þetta upp. Það var talað um að ég væri hér í pólitík. Já, ég er í pólitík, harðkjarnapólitík, því að þetta varðar

fyrir atvinnulífið, fyrir velferðarkerfið, að búa við sveiflukenndan gjaldmiðil og sveiflukennt hagkerfi. Þegar ég spyr að því hvort ráðherrar í ríkisstjórn hafi rætt þá kúvendingu sem átti sér stað

þar sem engin gengisáhætta er, inni í okkar krónubúblu. Nei, ríkisstjórnin stígur út fyrir, af því að hún hefur svo rosalega mikla trú á krónunni, og tekur erlend lán, ekki með háum vöxtum. En hvenær höfum við Íslendingar upplifað tímabil án gengisáhættu? Og ég vil minna á það að bara á síðasta ári jukust skuldir ríkissjóðs (Forseti hringir.) vegna gengisbreytinga um 45 milljarða.

Ég vildi bara koma hingað upp og segja það að ég tek það nærri mér sem þingmaður og lýðræðissinni að hér sé kallað eftir því að þagga niður í þingmönnum fyrir að gagnrýna Miðflokkinn. Ég valdi orð mín í gær af kostgæfni og nákvæmni. Ég stend við þau. Ég mun ítreka þau. Ég biðst ekki afsökunar og læt Miðflokkinn um að leiðrétta það sem honum finnst hafa farið úrskeiðis í gær.

Ég tek það fram bara til að hafa það á hreinu að það kemur ekki til greina, ég sé ekki eftir stöku orði sem ég lét falla í gær og ekki enn þá eftir neinu sem ég hef sagt í dag. Það sem ég sagði í gær var það að viljandi eða óviljandi, meðvitað eða ómeðvitað, er orðræða Miðflokksins í málinu sem við vorum að ræða í gær og öðrum málum sem varða útlendinga, til þess fallin að auka útlendingaandúð í landinu. Hvort sem það er ætlun Miðflokksins eða ekki þá ber hann ábyrgð á því.

Virðulegur forseti. Það er mikið fagnaðarefni að við séum að lögfesta þetta frumvarp í dag. Það er freistandi að fara út í það

ég gagnrýndi það frumvarp frekar harðlega fyrir útfærsluna, en það ber að þakka fyrir hvaðan málin koma. En ég vildi líka sérstaklega þakka þeim einstaklingum í samfélaginu, aðallega konum, sem urðu fyrir því ofbeldi sem við erum að taka á hér og höfðu kjark og þor til að koma fram og koma þessu máli á dagskrá. Ofbeldið sem við erum hér að taka á er þess eðlis að fólk veigrar sér við að tala opinskátt um að það verði fyrir því, það er eðli brotsins.

léð þessu máli stuðning sinn, talað fyrir því og barist fyrir því hér í þingsal sem og úti í samfélaginu. En þetta sýnir eindreginn vilja Alþingis til að taka á

og það hefur ekki gert það hvað varðar sendingu nektarmynda eða hótana um slíkt, en það mun gera það eftir að þessi löggjöf er samþykkt. Því er ég mjög glöð að sjá þann mikla stuðning sem málið er að fá hér í þinginu.

Virðulegi forseti. Þetta er gott og afar mikilvægt mál sem tekur á vanda sem lengi hefur blasað við okkur. Þetta er þungt samfélagsmein og hefur alvarlegar afleiðingar á líf og velferð þeirra sem fyrir verða.

Ég flyt hér skýrslu Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins fyrir árið 2020. Það er að sumu leyti óvænt verkefni, skulum við segja, en

og mun umfjöllun mín eðli málsins samkvæmt helgast mjög af því. Skýrslan er viðamikil og ágætlega samansett og rétt að þakka fyrir hana og ég hvet hv. þingmenn til að kynna sér hana.

Þingið fjallaði einnig um jafnréttismál, mál flóttamanna, áhrif þróunar gervigreindar, mótmæli í kjölfar forsetakosninga í Hvíta-Rússlandi og vopnuð átök í Nagorno-Karabakh. Fyrsti fundur ráðsins var haldinn sem staðfundur en eftir fundinn í janúar 2020 fóru fundir yfir í fjarfundi og eru það enn þótt þingið sem var haldið nú í janúar hafi verið haldið í einhvers konar blendingsformi, hluti þingmanna hluti þingmanna var á staðnum en hluti á fjarfundi. Íslandsdeildin var að venju virk í starfi þingsins og meðlimir hennar tóku þátt í fjölda fjarfunda nefnda.

Þess utan voru þær skipaðar framsögumenn fyrir fimm skýrslur til viðbótar og sinntu vinnu við þær. Það bar til tíðinda að

og ræddi um hættuna á því sem hann hefur ítrekað kallað bóluefnisþjóðernisstefnu og mikilvægi þess að ríki heims stæðu saman í baráttunni við faraldurinn vegna þess að faraldurinn faraldurinn væri aldrei unninn fyrr en hann væri unninn alls staðar. Umræður hafa síðan haldið áfram um þessi efni og munu vafalítið gera fram eftir þessu ári.

einhverjir fundir, til að mynda fundurinn í janúar og stjórnarnefndarfundur í París í mars, hafi verið staðfundir. Eins og þingmönnum er kunnugt snýst

og um lýðræði og lýðræðisþróun og um stöðu réttarríkisins. Eins og ég nefndi áðan voru þingmenn Íslandsdeildar mjög virkir á árinu og mér telst svo til að þeir hafi sótt um og yfir 50 fundi og á sumum þeirra voru fleiri en einn þingmaður úr Íslandsdeildinni.

Stríðið í Nagorno-Karabakh, milli Armeníu og Aserbaídsjans, á sér langa sögu eða allt til þess að Sovétríkin tóku að líða undir lok. Þann 27. september á síðasta ári braust út enn eitt stríðið í Nagorno-Karabakh, það versta síðan 1990, og olli það sem fyrr miklu mannfalli og hörmungum.

og sem fyrr eru það óbreyttir borgarar sem verða verst úti. Fólk sem leitaði skjóls í kirkjum í Karabakh var ekki óhult

Sterkar vísbendingar eru um að málaliðar úr hryðjuverkasamtökum í Miðausturlöndum hafi tekið þátt í stríðinu og barist með Aserbaídsjan.

er að ráða málaliða í stríðsátök samkvæmt alþjóðalögum og alþjóðasamfélagið er skuldbundið til að beita sér gegn slíku. Af alþjóðasamningum sem banna þátttöku málaliða í stríðsátökum má nefna alþjóðasamning frá 1989 sem bannar ráðningu málaliða, fjármögnun og þjálfun þeirra. Aserbaídsjan og Tyrkland hafa skuldbundið sig til að fylgja þessum samningi frá 1989. Einnig má nefna viðauka við Genfarsáttmálann frá 1949. Það að Tyrkir hafi ráðið málaliða, sem einnig eru hryðjuverkamenn, til þess að berjast með hermönnum Aserbaídsjans í stríðinu í Nagorno-Karabakh er klárlega brot á alþjóðalögum. Sameinuðu þjóðirnar hafa fordæmt þátttöku málaliða í stríðsátökum í sérstakri ályktun nr. 42 frá 26. september 2019.

að Evrópuráðið fordæmi það að ríki Evrópuráðsins, Tyrkland og Aserbaídsjan, skuli brjóta alþjóðalög og samninga hvað þetta varðar.

Í lokin vil ég nota tækifærið og þakka fráfarandi formanni Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins,

Við höfum verið svo lánsöm að hafa verið aðildarríki að Evrópuráðinu frá 1950 og innleitt inn í lög okkar mörg ákvæði og tilskipanir frá Evrópuráðinu, þar á meðal Istanbúl-samninginn og fleiri góðar tilskipanir. Síðasta ár í starfi Evrópuráðsþingsins hefur verið viðburðaríkt eins og ætla má,

við þær aðstæður sem við höfum búið við í tæpt ár, enda mikil þörf á því þar sem í Covid-19 hefur einmitt verið mikil nauðsyn á því að halda vörð um mannréttindi ýmissa hópa samfélaganna í aðildarríkjunum. Ég vil líka þakka hlý orð í minn garð frá nýskipuðum formanni Íslandsdeildarinnar og óska honum sömuleiðis alls hins besta í sínum störfum, þó svo að skammt sé kannski eftir af þinginu. En mig langar aðeins að tæpa á nokkrum hlutum hér sem við í Evrópuráðinu og Evrópuráðsþinginu höfum verið að fást við undanfarið ár og það eru ekki litlir hlutir heldur ansi stórir. Það er eiginlega með ólíkindum að hugsa til þess að fyrir ári síðan hafi verið haldnir síðustu síðustu fundir í Strassborg, sem voru haldnir 27. til 31. janúar 2020. Á þeim fundi var Rik Daems, þingmaður frá Belgíu og formaður flokkahóps frjálslyndra, kjörinn forseti þingsins.

hjá þeim ríkjum sem það eiga eftir. En eins og við vitum öll er Istanbúl-samningurinn eitt mikilvægasta plagg sem við eigum aðild að og fjallar um baráttu gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi. Ég vil líka þakka hér þeim þingmönnum sem hafa verið hvað ötulastir í starfi Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins. Vil ég þar nefna sérstaklega Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur sem

Til að mynda tók Birgir þátt í umræðum um kosningaeftirlit í Hvíta-Rússlandi, þar sem hann tók þátt í því eftirliti, á þinginu síðasta í janúar fyrir ári síðan og Þórhildur Sunna var sömuleiðis framsögumaður ályktunar um pólitíska fanga í Aserbaídsjan. Í janúar síðastliðnum samþykkti Evrópuráðsþingið að hefja virkt eftirlit með framfylgd Póllands á skuldbindingum sínum gagnvart Evrópuráðinu og ekki vanþörf á eins og sést hefur á síðustu mánuðum

og þungunarrof. Þessu hafa þingmenn Evrópuráðsþingsins og Evrópuráðið sjálft og mannréttindastjóri Evrópuráðsins mótmælt harðlega. Fyrir ári síðan

með vísun í skuldbindingar landanna gagnvart sáttmálum Evrópuráðsins og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ítrekað var að börn bæru ekki ábyrgð á ákvörðunum foreldra sinna eða aðstæðum sínum.

Einnig voru til umræðu ályktanir um aðgerðir gegn mansali og smygli og börn á faraldsfæti, flóttabörn, sem hafa því miður horfið í Evrópu í Evrópu og í aðildarríkjunum, og gera þarf mikinn skurk í því að finna þau.

var samþykkt ályktun um baráttu gegn ofbeldi og mismunun gagnvart trúarlegum minnihlutahópum meðal flóttamanna í Evrópu. Þetta mál hefur ratað hingað í sali Alþingis þar sem sú sem hér stendur hefur lagt fram frumvarp og þingsályktunartillögu er fjalla um mismunun gagnvart trúarlegum minnihlutahópum og þar þurfum við líka að

Ég held að af öllum alþjóðanefndum þingsins hafi Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins verið virkust í fjarfundastarfinu og er það vel og ég er gríðarlega ánægð með það. Við fjölluðum ansi mikið um áhrif Covid, til að mynda á heimilisofbeldi, á andlegt ofbeldi og jafnvel á ofbeldi þegar kemur að aðgangi að heilbrigðisþjónustu, ofbeldi og takmarkanir er varða aðgang kvenna að þungunarrofi og hvernig Covid-19 hefur komið illa við þau sjálfsögðu réttindi.

og náði ég að spyrja hann, Tedros Adhanom Ghebreyesus, um áhrif heimsfaraldursins á flóttafólk og innflytjendur og bað hann að fjalla nánar um viðvaranir stofnana vegna fjölgunar smita í Evrópu. Því svaraði

þakka einlæglega fyrir þann tíma sem ég hef náð að vera formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins. Ég er ákaflega stolt af Íslandsdeildinni og ákaflega stolt af því hversu öfluga þingmenn við höfum átt þar inni

hvort hv. þingmaður sjái fyrir sér eitthvað sérstakt sem mætti bæta annaðhvort í skipulagi Evrópuráðsþingsins sem slíks, eða Evrópuráðsins heilt yfir, eða í því hvernig aðkoma Íslands að bæði þinginu og Evrópuráðinu í heild sinni

Stutta svarið við fyrri hluta spurningarinnar er já, að vissulega megi bæta ýmislegt þegar kemur að þátttöku okkar í starfi Evrópuráðsþingsins, þ.e. að bæta af hálfu þingsins, aflétta takmörkunum á þátttöku þingmanna í nefndarstarfi sem skilar okkur miklu. Og af því að við erum með forseta sem stýrir þingfundi núna og

þannig að það að samþykkja sjö skýrslur er gríðarlega afkastamikið verk og sýnir líka að Evrópuráðið hefur staðið sig gríðarlega vel þegar kemur að gervigreind og núningi gervigreindarinnar við mannréttindin. Þarna er eitthvað sem við

vandamál að fá hreinlega heimild til þess að sækja fleiri fundi, jafnvel fyrir fólk sem gegnir formennsku eða öðrum mikilvægum hlutverkum innan Evrópuráðsins. Það er ekki

Síðan fer faglega vinnan fram með umræðum, líka inni í þingsal og atkvæðagreiðslum, bæði í nefndum og í þingsal. Það er heilmikið ferli sem býr þarna að baki þegar skýrslurnar eru samþykktar. Skýrslurnar eru líka samþykktar eftir þetta mikla ferli, þetta mikla lýðræðislega og faglega ferli vegna þess að Evrópuráðið og Evrópuráðsþingið býr yfir alveg ótrúlega faglegum og flottum sérfræðingum, gríðarlega góðum.

sérstaklega við að tengja gervigreindina inn í mannréttindi, inn í lýðræðið o.s.frv. Evrópuráðið hefur líka verið í ágætu sambandi og samvinnu við Evrópusambandið þegar kemur að gervigreind og ég verð að segja að þegar kemur að þessum málum erum við Íslendingar mjög aftarlega, hvort sem það er í umræðu, lagasetningu eða eða vitneskju um gervigreind, áhrif hennar og þann hraða sem gervigreindin er á akkúrat núna. Ég hvet þá þingmenn sem eru hér í þingsal eða hlýða á þessa umræðu

markmið sambandsins er að standa vörð um þau sem einn af grundvallarþáttum lýðræðis og þingræðis. Þá er það sérstakt markmið Alþjóðaþingmannasambandsins að styðja þjóðþing og aðstoða við þróun lýðræðislegra vinnubragða innan þeirra og ekki er vanþörf á í tilfelli margra aðildarríkjanna sem sum hver eru einmitt ekki lýðræðislega kjörin.

Einum að vori sem haldinn er í einu af aðildarríkjum sambandsins og svo er þing að hausti sem ávallt hefur verið haldið í Genf. Eins og

með fjarfundabúnaði. Það er þannig af hálfu Íslands að Íslandsdeildin

Varamenn hafa verið hv. þingmenn Bergþór Ólason, Helga Vala Helgadóttir og Jón Gunnarsson.

Oft hefur þá verið um það að ræða að norrænu ríkin hafa samræmt afstöðu sína til tiltekinna mála. Á síðasta ári, árið 2020, fór Danmörk með formennsku á þessum norrænu samráðsfundum. En það voru sem sagt haldnir tveir svona fundir og þeir voru haldnir rafrænt. Ég get svo sem reifað það hér og sagt frá því að þessir norrænu samráðsfundir, þeir sem ég hef setið, hafa

og svona tæknileg atriði. Ég lagði áherslu á það, á þeim fundum sem ég hef sótt, að það væri sérstaklega tekið til umræðu og vettvangurinn sérstaklega notaður, þessi norræni vettvangur, til að ræða heimsfaraldurinn sérstaklega og og hvernig þjóðþingin í þessum löndum væru að takast á við faraldurinn með hliðsjón af mannréttindum og lýðræðislegum

og markaði umræðuna svolítið. Það er eins og oft vill verða í þessu alþjóðasamstarfi að það myndast einhvern veginn hver kápan yfir aðra. Auk þessa norræna samstarfs sem við Íslendingar eigum

ríki sem líta þannig á að þau skipi sér saman með hliðsjón af menningu og lýðræðislegri þróun.

Það eru svona óformlegar og óskrifaðar reglur í þessu alþjóðasamstarfi að forsetaembættið hleypur á milli landsvæða og það var komið að þessu landsvæði sem tólf plús hópurinn, Evrópa Kanada og Ísrael, hafa með sér.

gaf kost á sér og var frambjóðandi hópsins til forseta Alþjóðaþingmannasambandsins. Það voru haldnir nokkrir fundir til að ræða þessi mál tæknilega fram og til baka. Alþjóðaþingmannasambandið tók snemma þá ákvörðun að halda ekki

fjárhæðir í rafrænu kosningakerfi sem var margprófað og staðfest áður en til kjörsins kom. Var það í sjálfu sér til fyrirmyndar hvernig á því var haldið og kannski til eftirbreytni fyrir önnur alþjóðasamtök á á þessu sviði að nýta sér með þessum hætti fjarfundabúnað, og þegar þarf að greiða atkvæði um einhver mál að nýta líka rafrænt kosningakerfi þannig að mögulega megi fækka einhverjum ferðum. Það er oft í þessu alþjóðasamstarfi verið að greiða atkvæði um fáa og kannski ekki mjög merkilega hluti, þótt það hafi verið í þessu tilfelli, kjör forseta sambandsins, en þá má án efa nýta rafrænar kosningar

Það voru fleiri sem gáfu kost á sér í forsetaembættið en það fór svo að frambjóðandi tólf plús hópsins sem Ísland á aðild, Duarte Pacheco frá Portúgal, var kjörinn í nóvember á síðasta ári forseti Alþjóðaþingmannasambandsins.

og koma málefnum á dagskrá í ýmsum faghópum innan sambandsins, menntamálum, jafnréttismálum, heilbrigðismálum og hvaðeina.

og þá hlutverki okkar þingmanna sem komum frá þróuðum lýðræðisríkjum að halda á lofti þeim sjónarmiðum að þeim ríkjum farnist best efnahagslega, félagslega og menningarlega sem hafa náð að tileinka sér lýðræðið og mannréttindi á öllum sviðum. Mig langar í lokin, af því að það kemur fram í skýrslunni, að nefna að Alþjóðaþingmannasambandið ályktaði um ýmis mál á árinu 2020, þar á meðal um heimsfaraldurinn.

ráðgjafarhópur um heilbrigðismál setti fram um hlutverk þinga þjóðríkja í þessum heimsfaraldri sérstaklega þar sem lögð er áhersla á að þjóðþingin tryggi viðbrögð við heimsfaraldrinum, í þessu sérstaka tilviki kórónuveirufaraldrinum,

með því að ákvarðanir stjórnvalda séu teknar með meðalhóf að leiðarljósi og að mannréttinda sé gætt og þar fram eftir götunum.

þessum tiltekna smitsjúkdómi heldur sé það hlutverk þjóðþinganna að horfa heildstætt til afleiðinga af faraldrinum og aðgerða sem gripið yrði til vegna faraldursins; að hafa eftirlit með heildstæðum hætti á áhrif af aðgerðum stjórnvalda. Ég

langar líka að spyrja: Það eru nokkrar yfirlýsingar frá forseta Alþjóðaþingmannasambandsins sem eru taldar upp alveg í restina.

í viðkomandi þingstarfi. Þeir eru auðvitað fjölmargir og ég held að þeim hafi einmitt fjölgað við fjarfundafyrirkomulagið á síðasta ári.

haldið að það sé ekki yfirlýsing forseta um heimsfaraldurinn heldur yfirlýsing undirstofnana og það kann að vera að það eigi líka við um ástandið í Malí eða útrýmingu kjarnavopna. Því miður get ég ekki svarað nákvæmlega fyrir um efni þeirra.

viðburði. Á tímabilum er maður að drukkna í boðum af þessu tagi og það er kannski ekki til þess að skýra málið að drekkja þingmönnum í alls konar boðum á ráðstefnur og fundi. Sjálf hef ég ekki

þegar það er gert eru það kannski alltaf sömu þingmenn. En gott og vel, við skiptum með okkur verkum. Ég held að það skipti svo miklu máli fyrir Íslendinga sem litla þjóð að taka virkan þátt í alþjóðamálum. Við erum lítil þjóð sem reiðum okkur á alþjóðasamskipti og alþjóðareglur. Við getum ekki reitt okkur á styrk eða stærð

nema þvert á landamæri. Alþjóðleg vandamál krefjast alþjóðlegra lausna. Skýrasta dæmið núna er að sjálfsögðu veiran. Veiran virðir engin landamæri.

sem eru á mínum aldri og eldri vita að það var raunveruleg hætta. Alþjóðasamstarfið skilaði árangri, einmitt með opinberu regluverki, þegar kom að því að sporna við þeim tækjum og efnum sem voru að gera gat á ósonlagið.

Barátta okkar fyrir mannréttindum; við erum löngu búin að taka þá umræðu að mannréttindi séu algild. Þau eru ekki sértæk, þau eru algild. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar, og ég held að fjölmargir þingmenn séu þeirrar skoðunar, að alþjóðasamfélagið

getur orðið ríkari en heilu ríkin og haft jafnvel áhrif í samræmi við það? Þetta er áskorun sem við þurfum að tækla saman, hvort sem það er að uppræta skattaskjól eða bara að innleiða hér sanngjarnar og jafnar leikreglur. Við sjáum að það er ekki uppi á teningnum. Þetta er klassíska baráttan á milli sérhagsmuna og almannahagsmuna sem við þekkjum svo vel úr þessum sal.

að þetta skipti raunverulega máli. Við reiðum okkur svo mikið á tölvur, fjarskipti og samskipti. Fjármálakerfið okkar, greiðslumiðlunin, þetta er allt mjög brothætt

því að það skiptir okkur verulegu máli þó að þetta sé kannski ekki alltaf það fyrsta sem fólki dettur í hug, að við séum í samstarfi um hin og þessi brýnu málefni.

Vetrarfundur ÖSE-þingsins fór að venju fram í Vínarborg í febrúar og þar kom fram að óleyst átök á ÖSE- svæðinu, í Úkraínu, Georgíu, Nagorno-Karabakh og Transnistríu, hömluðu öðru starfi samtakanna. Því miður verður að segjast eins og er, herra forseti, að þetta eru gamalkunnug nöfn, gamalkunn vandamál sem við erum að glíma við og sum eldri en önnur.

að ályktanir sem samþykktar eru á ársfundi þingsins skulu gerðar með handauppréttingu að þingmönnum viðstöddum. Það sama á við um kosningu forseta og varaforseta þingsins. Á árinu 2020 voru því engar ályktanir samþykktar á vettvangi þingsins eða kosið til embætta þess. Undir lok árs voru kynnt drög að breytingum á starfsreglum til að gera ÖSE-þinginu kleift að takast á við aðstæður sem þessar í framtíðinni.

Skrifstofan stóð sig býsna vel í þessu, svo ég segi það nú. Skrifstofan notaði einnig spjallforritið WhatsApp, ég kann ekki íslenska nafnið á því, ég kalla það bara spjallforrit, þar sem skipst var á upplýsingum og haldnir

Varamenn eru Sigurður Páll Jónsson, Birgir Ármannsson og Logi Einarsson, en ritari er Bylgja Árnadóttir alþjóðaritari.

og hefur látið sig þessi mál miklu varða og er mjög öflugur fulltrúi okkar sem höfum áhyggjur af loftslagsbreytingum, og ekki síst á norðurslóðum.

Eins og margir þekkja var þessi öflugi rússneski baráttumaður lýðræðis, jafnréttis og breytinga í Rússlandi myrtur á kvöldgöngu á leið heim frá veitingastað í miðri Moskvuborg. Segja má að einhverjum spurningum í það minnsta, ef ekki fullmörgum, sé enn þá ósvarað um það morð.

Þannig að við sjáum strax hversu mikil áhrif þessi faraldur hefur haft á hina þurfandi og hina snauðu. Við þurfum að hafa það í huga. Síðan vil ég nefna að

Við tók Peter Bowness, sem er búinn að starfa lengi í þessum bransa og taka að sér

stjórnarnefndin þurft að geta lýst yfir neyðarástandi því að þá hefðum við getað haldið ársfundinn og kosið í embætti og haldið eins venjulegan ársfund og hægt er að halda í gegnum netið.

Inn í það spila nokkrir þættir. Í fyrsta lagi spilar inn í það að mjög líklega hafa einhverjir haft áhuga á að bjóða sig fram til þessara embætta en séð fram á að það gæti ekki gerst akkúrat á þessum tíma.

og gera sér far um að laga starfsreglur þingsins, sömuleiðis vegna mikilvægis kosningaeftirlits ÖSE-þingsins sem vissulega skiptir máli eins og við þekkjum líka úr starfi Evrópuráðsþingsins þar sem kosningaeftirlit er gríðarlega mikilvægt.

séð. Varðandi þá tillögu sem hv. þingmaður nefndi hér um minningardag þá finnst mér það vel til fundið að minnast helfararinnar því að þetta er einhver sá mesti voðaatburður sem við höfum séð í mannkynssögunni,

innan ÖSE á þessu fordæmalausa ári. ÖSE virðist sérlega viðkvæmt fyrir því þegar ekki gefst tækifæri til mannfunda og samtala og

ÖSE er í eðli sínu samtalsvettvangur til þess að varðveita frið og friðsamleg samskipti.

og það er ákaflega mikilvæg starfsemi þó að ég verði að vísu að játa að ég treysti mér ekki til þess að taka þátt í slíku eftirliti á þessu ári. Það er u.þ.b. ár síðan að við komum saman síðast á vetrarfundi í Vín. Manni finnst eiginlega eins og það séu mörg ár síðan vegna þess að þetta er í einhverri annarri vídd. Þar

gyðingahatur væri vaxandi vandamál á ÖSE-svæðinu. Ég verð að vísu að gera þá játningu sjálfur að ég deili ekki alveg þeim sjónarmiðum sem komu fram hjá hjá Andrew Baker í skilgreiningum hans á gyðingahatri sem mér þóttu nokkuð víðar. Hann tengir gagnrýni á Ísrael og gagnrýni á Ísraelsríki nokkuð afdráttarlaust við gyðingahatur, sem ég get ekki fallist á. á. Eins tengir hann við gyðingahatur viðleitni sem komið hefur fram til að banna umskurð sveinbarna, sem mér þykir sömuleiðis vera oftúlkun að kenna við gyðingahatur frekar en vernd ungbarna.

árið 2020 sem snerist um að auka þátttöku þjóðþinga í málefnum ÖSE og

Ingibjörg Sólrún minnti á hvað það er mikilvægt að líta yfir farinn veg og standa vörð um þann árangur sem áunnist hefur í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum áratugum.

að helförin hefði ekki dottið af himnum ofan. Hún hefði átt sér aðdraganda og það væri mikilvægt að bregðast ekki við ýmsum váboðum með afskiptaleysi. Sjálfur talaði ég þarna í almennum umræðum á vettvangi þessarar nefndar. Þar vakti ég máls á aðskilnaði barna frá fjölskyldum sínum á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Bandarísk stjórnvöld hafa fangelsað fólk sem kemur til landsins á svokallaðan ólöglegan hátt og börn þeirra einstaklinga eru skilin frá foreldrum sínum og komið fyrir hjá félagsmálayfirvöldum. Þrátt fyrir dómsúrskurð 2018 hefðu um 900 börn verið skilin frá foreldrum sínum frá því að sá úrskurður féll. Þessi aðskilnaður væri langur, að meðaltali meira en 150 dagar og aðstæður barnanna væru óboðlegar. Ég benti á að bandarísk stjórnvöld nýttu sér þennan fjölskylduaðskilnað til að fæla fólk á faraldsfæti og hælisleitendur frá því að leita til Bandaríkjanna. Þess má geta að fulltrúar Bandaríkjamanna eru mjög ötulir við að taka þátt í umræðum um mannréttindi

nefna aðeins störf Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, sem var, eins og fyrr segir, framkvæmdastjóri Mannréttinda- og lýðræðisstofnunar ÖSE. Þegar kom að því að endurnýja það starf setti Tadjekistan sig upp á móti skipan hennar og Tyrkir tóku undir

Tyrkja sem höfðu farið fram á það við Ingibjörgu Sólrúnu að hún útilokaði tiltekin félagasamtök frá fundum stofnunarinnar á þeim forsendum að það væru hryðjuverkasamtök. Það voru sem sagt hryðjuverkasamtök að mati tyrkneskra yfirvalda þó að Ingibjörg Sólrún og hennar stofnun hefðu engar forsendur til að taka slíka ákvörðun og engar sannanir fyrir þeim áburði. Hún gat ekki farið að útnefna einhver samtök sem hryðjuverkasamtök, það dugði ekki að tyrknesk yfirvöld staðhæfðu slíkt, enda hafa tyrknesk yfirvöld verið nokkuð

þess sem hér stendur eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorsteinn Sæmundsson.

Núna eru fjórir meginflugvellir á Íslandi, Reykjavíkurflugvöllur, Keflavíkurflugvöllur, Egilsstaðaflugvöllur og Akureyrarflugvöllur. Þessir flugvellir gegna allir mikilvægu hlutverki í samgöngum innan lands og milli landa sem farþega- og vöruflutningavellir og sem öryggistæki. Vegalengdir milli þessara valla eru nokkrar. Milli Akureyrar og Reykjavíkur eru um 390 km, milli Reykjavíkur og Egilsstaða um 650 km og milli Akureyrar og Egilsstaða um 265 km. Af þessu má sjá að vegalengdin milli Reykjavíkur og Egilsstaða er allnokkur og sýndi það sig berlega að verulegt óhagræði var þegar gaus í Eyjafjallajökli að Akureyrarflugvöllur var eini flugvöllurinn sem nýttist og mikilvægi hans sannaðist að sama skapi. Milli Sauðárkróks og Akureyrar er vegalengdin aðeins um 120 km. Milli Sauðárkróks og Reykjavíkur eru í kringum 295 km. Íbúar höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja búa við það að í næsta nágrenni eru virk eldfjallasvæði eins og Bláfjöll og Krýsuvík. Land er að rísa í Krýsuvík og jarðskjálftar tíðir á þeim slóðum sem kallar enn og aftur á vangaveltur um stöðu samgangna til og frá höfuðborgarsvæðinu sem og til og frá landinu. Það kann því að vera mikilvægur öryggisþáttur fyrir landsmenn og gesti landsins að öryggi þeirra til samgangna sé tryggt enn frekar.

Akureyrarflugvöllur er mikilvægur fyrir allt Norðurland, ekki síst vegna aukins farþegaflugs innan lands og til útlanda, og Egilsstaðaflugvöllur er að sama skapi mikilvægur fyrir Austurland. Þá gegnir flugvöllurinn á Akureyri lykilhlutverki vegna sjúkraflugs. Alexandersflugvöllur er vel staðsettur þar sem aðflug er gott, fjörðurinn víður og lítið um hindranir. Flugvöllurinn vísar í norður/suður, sem eru einnig ríkjandi vindáttir á þeim slóðum, og þá er staðsetning vallarins hagstæð með tilliti til snjóa. Í gögnum frá Vegagerðinni frá árinu 2019 kemur fram að þjóðvegurinn frá Sauðárkróki til Reykjavíkur hafi aðeins verið lokaður í 0,7 daga á ári frá árinu 2011 en á sama tíma hafi þjóðvegurinn frá Egilsstöðum til Reykjavíkur lokast í 2,5 daga

til Akureyrar sem og til Egilsstaða eru fleiri en ein leið og því er möguleiki á varaleið ef þjóðvegur 1 lokast. Því er ljóst að staðsetning vallarins er góð sé litið til færðar og samgangna á landi. Flutningsmenn telja einsýnt að verulegur ávinningur gæti verið að því að byggja Alexandersflugvöll upp sem varaflugvöll fyrir Reykjavík og Keflavík. Þá er augljóst að slíkur flugvöllur mun þjóna Akureyri og Egilsstöðum vel sem varaflugvöllur og tryggja og treysta þá mikilvægu starfsemi sem þar er rekin í sambandi við ferðaþjónustu og flug almennt. Í ljósi þessa er því beint til ráðherra að ráðast í nauðsynlega undirbúningsvinnu og rannsóknir til að hægt sé að hrinda þessum hugmyndum í framkvæmd

en öll ferðalög byrja á einu skrefi. Það þarf að koma þessari vinnu á rekspöl svo að við getum undirbúið framtíðina betur. Samgöngur eru það sem við fjöllum mikið um á Alþingi og samgöngumál á vegum landsins eru þannig að við erum langt á eftir sjálfum okkur í því að að vera á pari við kröfur nútímans um samgöngur. Það sama má segja um flugið líka og kosti þess að hafa lendingarstaði sem dreifðasta um landið, bara upp á samgönguþjónustu.

Herra forseti. Það er erfitt að sitja hljóður hjá þegar fjallað er um samgöngumál, einkum þegar fjallað er um samgöngumál á landsbyggðinni, hvort sem það er á landi eða í lofti. lofti. Miklar breytingar eiga sér stað í samgönguháttum um þessar mundir. Við lifum áhugaverða tíma hvað varðar samgöngumál

fortíð skal hyggja ef frumlegt skal byggja. Þau eiga alltaf við. Saga flugs er merkilegur hluti af atvinnu- og menningarsögu okkar hér á Íslandi. Hún hefur alla tíð verið sveipuð einhvers konar ljóma og spennu. Tímamótin voru mikil í samgöngum á Íslandi þegar farþegaflug hófst hér á fimmta tug síðustu aldar. Þá var vegakerfið enn mjög frumstætt víða um land.

Skagfirðingar stimpluðu sig snemma inn í sögu flugsins á Íslandi. Upphaflega var flugvöllur lagður á svokölluðum Borgarsandi árið 1949 en þar lenti fyrsta landvélin árið 1938.

sem hélt úti síldarflugi. Þetta úthald hófst snemma að sumri og gekk fram á haust. Nýr völlur var svo tekin í notkun í október 1976.

Það er til heiðurs Alexander Jóhannessyni, háskólarektor og miklum frumkvöðli í flugmálum, en hann var alinn upp á Sauðárkróki. Hann var raunar farþegi í fyrstu flugvél sem lenti þar

getið voru vegir á þessum tíma óburðugir og seinfarnir auk þess sem bílaeign landsmanna var ekki almenn. Að komast á skammri stund á milli landshluta í lofti var því bylting. Þetta nýttu heimamenn sér í ríkum mæli.

nokkru fé, en alla jafna hafði þessi flugleið ekki verið styrkt, og auðvitað var allt reynt, t.d. að fá fyrirtæki, félagasamtök og stofnanir á Norðurlandi vestra til að styrkja verkefnið með því að kaupa eða niðurgreiða til félagsmanna sinna. En betur hefði mátt til að duga og fluginu var því hætt að loknu tilraunatímabilinu.

Þótt grundvöllur fyrir innanlandsflugi sé veikur um þessar mundir þá er spá mín og margra fleiri sú að það kunni að breytast fyrr en síðar.

sýndi aðstöðunni á Alexandersflugvelli mikinn áhuga fyrir nokkrum misserum og nýtti flugvöllinn til kennslu og þjálfunar fyrir nemendur. Flugakademían gerði sérstakan samning við heimamenn og þetta lofaði góðu. En við sjáum svo sem fyrir okkur hvað gerðist, Covid kom. Við sjáum skammt inn í framtíðina en það er vel mögulegt að ímynda sér að þróun í ferðaþjónustu verði á þann veg að ferðamenn og gestir vilji í ríkara mæli komast beint á viðkomandi landsvæði með þægilegum hætti. Við erum á fleygiferð,

í spilinu. Bandarískir hönnuðir eru komnir með vélar í tilraunaflug sem ná 240 km flugdrægni. Við getum séð í hendi okkar hvað það þýðir t.d. fyrir þessa leið. Síðan eru sænsk fyrirtæki komin vel á veg í þróun sinni og gera ráð fyrir að hefja jafnvel farþegaflug strax árið 2026 með 19 sæta flugvélum.

Við horfum auðvitað upp á endurtekningu sögunnar að þessu leyti. Flugið er að ganga í endurnýjun lífdaga. Við erum að byrja með litlar flugvélar, tveggja sæta flugvélar

fram kom tillaga á vegum okkar Samfylkingarmanna, sem hv. þm. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir mælti fyrir í október, um að móta stefnu um að rafvæða flugferðir sem eru styttri en 90 mínútur fyrir árið 2040 og hefja rannsóknir og undirbúning þegar í stað. Hv. umhverfis- og samgöngunefnd tók þessa tillögu upp á sína arma, lagði á hana hald og skilaði nýrri tillögu um

leggi fram tillögu um aðferð við álagningu auðlindagjalds sem gæti gengið fyrir allar auðlindir og geri grein fyrir kostum og göllum mismunandi aðferða,

Í tillögu þessari er lagt til að fjármála- og efnahagsráðherra feli starfshópi að kanna hvort innheimta skuli afnotagjald fyrir nýtingu auðlinda og þá af hvaða auðlindum. Einnig er lagt til að starfshópurinn leggi fram tillögu um aðferð við álagningu auðlindagjalds og geri grein fyrir kostum og göllum mismunandi aðferða. Þá verði teknar saman upplýsingar um hvernig gjaldtöku sé háttað í nágrannaríkjunum, einkum á Norðurlöndunum. Flutningsmenn telja rétt að fjármála- og efnahagsráðherra verði falið að skipa starfshópinn enda liggur ekki fyrir nú þegar um hvaða auðlindir er að ræða og hverjar og hverjar geta fallið undir fleiri en eitt ráðuneyti og stofnanir. Jafnframt er málefnið umfangsmikið og brýnt auk þess sem það hefur verið til umræðu um árabil og er því eðlilegt að fjármála- og efnahagsráðherra stýri vinnunni. Lengi hafa verið uppi væntingar um að auðlindir landsins skili þjóðinni fjárhagslegum arði með einum eða öðrum hætti. Í gegnum tíðina hafa fyrirtæki í eigu ríkisins greitt arð í ríkissjóð og nægir þar að nefna Landsvirkjun. Auðlindir sem almennt er talað um sem auðlindir „þjóðarinnar“ geta verið af ýmsum toga, þ.e. auðlindir í sjó, í lofti eða á landi. Þekkt er að innheimt er veiðigjald í sjávarútvegi samkvæmt lögum um veiðigjald, nr. 145/2018, áður nr. 74/2012, og ríkir nokkur samstaða um álagningu þess þó að deilt sé um hversu hátt það eigi að vera. Flutningsmenn telja ekki eðlilegt

Mikilvægt er því að mótuð verði heildstæðari stefna enda hefur nýting auðlinda áhrif á umhverfið og brýnt er að tryggt verði að auðlindir séu nýttar á skynsamlegan og arðbæran hátt. Flutningsmenn vilja jafnframt minna á að fram hafa komið hugmyndir um stofnun stöðugleikasjóðs að fyrirmynd norska olíusjóðsins þar sem arður af auðlindum í ríkiseigu myndi renna allur eða að hluta í slíkan sjóð. Auðlindanefnd, sem kosin var á Alþingi í júní 1998, ritaði álitsgerð fyrir forsætisráðuneytið sem kom út árið 2000. Hluti af verkefnum hennar var að fjalla um gjaldtöku af auðlindum til að standa undir rannsóknum á þeim og stuðla að vernd og sjálfbærri nýtingu þeirra,

Í niðurstöðum nefndarinnar kom fram að hún teldi gjaldtöku af nýtingu náttúruauðlinda styðjast við eftirfarandi rök: Í fyrsta lagi að standa undir þeim kostnaði sem hið opinbera hefði af rannsóknum á og eftirliti með nýtingu auðlindanna, í öðru lagi að tryggja þjóðinni sýnilega hlutdeild í þeim umframarði, auðlindarentu öðru nafni, sem nýting auðlinda í þjóðareign skapaði og í þriðja lagi væri um að ræða svokallaða leiðréttandi skatta og uppbætur, svokallaða græna skatta, til að tryggja hagkvæma nýtingu auðlindanna. Þær auðlindir sem nefndin tilgreindi í álitsgerð sinni voru nytjastofnar á Íslandsmiðum og auðlindir á eða undir sjávarbotni, vatnsafl, jarðhiti og námur, rafsegulbylgjur til fjarskipta

Ráðherra bauðst til að mæta fyrir hv. umhverfis- og samgöngunefnd til að gera grein fyrir þeirri vinnu sem þó hefði farið fram um þá skilgreiningu.

Það hlýtur að vera dýrmætt fyrir þjóð eins og okkur að þetta geti gengið í gegn því að ekki veitir okkur af tekjunum. Ekki veitir okkur af að afla fjár á sem víðtækastan hátt í okkar magra ríkissjóð nú um stundir,

úr þinghaldi eða greina frá því sem sakborningur eða vitni skýrir frá við skýrslutöku meðan á henni stendur. Dómari getur veitt undanþágu frá banni við öllu framangreindu ef sérstaklega stendur á, enda sé þess gætt að myndatöku- og hljóðupptökubúnaði verði ekki beint að aðilum dómsmáls án samþykkis þeirra. Ef tekið hefur verið upp hljóð eða teknar myndir í þinghaldi án leyfis dómara er óheimilt að birta þær hljóðupptökur eða myndir. Sama gildir um birtingu hljóð- og myndupptakna af munnlegum framburði sem dómstóll hefur annast. Einnig eru óheimilar myndatökur og hljóðupptökur af sakborningum, brotaþolum eða vitnum á leið í dómhús eða frá því án samþykkis þeirra.“ Eins og ég segi er þetta frumvarp gamall kunningi. Ástæða þess að það er flutt hér aftur er sú að komið hefur fram við fyrri flutning þessa máls að oft og tíðum

réttarstöðu sakbornings en reynist síðan saklaus, hann getur haft mikinn ama af því að lenda í myndatöku af þessu tagi. Þriðja málið, sem skiptir líka verulegu máli,

að sumir fjölmiðlar hafa gert andlit óþekkjanleg en það er náttúrlega víst, eins og við höfum verið að ræða hér síðast í dag í ljósi skipulagðrar glæpastarfsemi á Íslandi sem fer vaxandi,

spjótin beinast að þeim, ef andlit þeirra eru sýnileg og þekkjanleg á slíkum myndum, auk þess sem við blasir náttúrlega, nema eitthvað sé gert til að hylja það, lögreglunúmer viðkomandi o.s.frv. Þannig að þetta er það sem frumvarpið gengur út á, að koma í veg fyrir að þeir sem eiga erindi í dómhús, nákvæmlega sama í hvaða

Í tímans rás, þ.e. þegar þetta mál hefur verið flutt hér áður, hafa fjölmiðlamenn margir hverjir haft horn í síðu þessa frumvarps og telja það vera brot á tjáningarfrelsi eða þrengingu þess réttar sem menn hafa til að færa fram fréttir. Ég man hins vegar eftir því alla vega í eitt eða tvö skipti þegar þetta frumvarp var flutt að þá naut það stuðnings vel megandi og vel metinna lögmanna,

á. Spurningin er líka, herra forseti: Hversu langt eigum við að ganga á rétt þeirra sem í hlut eiga hér til þess að fullnægja einhverjum meintum þörfum almennings um upplýsingar?

Ég tel að svo sé ekki, herra forseti, og ég tel að þetta frumvarp sé ekki íþyngjandi fyrir fréttaflutning leiti menn samkomulags við dómara o.s.frv., eins og hér kemur fram. fram. Það hefur líka komið fram og kemur fram í greinargerð með þessu frumvarpi að leiðin sem hér er lögð til hefur verið farin í nágrannalöndum. Hún hefur verið farin í Danmörku og Noregi t.d. og

Þess vegna hefði ég talið mjög æskilegt að þetta mál fengi hraða og góða afgreiðslu í þetta þriðja sinn, allt er þá þrennt

að það er orðið miklu auðveldara að taka myndir, taka upp hljóð við öll möguleg tækifæri, eins og menn vita, bæði á löglegan og ólöglegan hátt.

enda er ekki verið að takmarka möguleika fjölmiðla eða annarra til að sækja þinghald og fylgjast með því sem þar fer fram. Þvert á móti verður aðgangur áfram opinn og fjölmiðlum frjálst að fylgjast með og greina frá framgangi dómsmála.

að þessi bætta tækni, aukin harka í brotum, skipulagning þeirra, allt þetta beini okkur að þeirri leið að það er nauðsynlegt að samþykkja þetta frumvarp.

Forseti. Við ræðum hér frumvarp um breytingu á lögum um meðferð sakamála. Samkvæmt frumvarpinu yrði óheimilt að taka myndir eða taka upp hljóð í dómshúsum og óheimilar myndatökur og hljóðupptökur af sakborningum, brotaþolum eða vitnum á leið í dómshús eða frá því án samþykkis þeirra. Meginreglan er sú að þinghald skuli háð í heyranda hljóði, samanber 10. gr. laga um meðferð sakamála, eins og tekið er fram í greinargerð. Fyrir vikið er fjölmiðlum heimilt að vera viðstaddir þinghöld og greina frá því sem þar fer fram. Þannig viljum við líka hafa það. Það sem fer fram í réttarsölum landsins á erindi við almenning, bæði málflutningurinn sem og sjálf störf dómstólanna. Þessi tillaga mun því ekki koma í veg fyrir fréttaflutning. Fjölmiðlar myndu áfram greina frá öllu því sem fram fer í réttarsölum landsins og nafngreina vitni, sakborninga og þolendur eftir því sem við á. Eini munurinn yrði sá að fjölmiðlar myndu myndskreyta fréttir sínar úr dómstólum með öðrum hætti en þeir gera í dag. Ef fjölmiðillinn á til að mynda eldri mynd af sakborningi í myndasafni sínu myndi hann vitaskuld styðjast við hana. Þetta bann kæmi því aðeins í veg fyrir að fjölmiðlar gætu stuðst við nýjar myndir af fólkinu sem á í hlut. Það sem meira er og alvarlegra er er að þessi tillaga væri til þess fallin að auka ónákvæmni í fréttum sem skrifaðar væru úr dómsölum landsins.

og við öll vitum getur nákvæmt orðalag skipt öllu máli, sérstaklega í mjög viðkvæmum málum. Þessi tillaga mun því aðeins stuðla að ónákvæmari og verri fréttum úr dómsal. Það er engum til hagsbóta, hvorki fjölmiðlum né þeim sem þurfa að leita réttar síns eða svara til saka fyrir dómstólum landsins. Það er því ekki nema von að það frumvarp sem við ræðum hér í dag skuli hafa sætt harðri gagnrýni frá Blaðamannafélagi Íslands, fréttastofu Stöðvar 2, fréttastofu RÚV sem og fleirum. Þessir aðilar hafa lagst alfarið gegn samþykkt frumvarpsins og lýst yfir furðu á framlagningu þess í ljósi tiltölulega nýlega samþykktra breytinga á lögum um meðferð einkamála, lögum um meðferð sakamála og fleiri lögum, málsmeðferðarreglur þar sem verulega var þrengt að möguleikum til hljóðupptöku og myndatöku við meðferð dómsmála. Ekki er að finna rökstuðning fyrir frekari takmörkunum í þessum efnum í greinargerð frumvarpsins. Vandaðar umfjallanir um dómsmál eru þáttur í því að halda uppi lögum og reglum í samfélaginu. Eins er það svo að hljóð- og myndupptökur hafa ekki einungis fréttagildi heldur einnig mikilvægt heimildargildi. Með því að banna myndatökur af aðilum máls inni í dómshúsi eða nálægt því er með grófum hætti verið að skerða og takmarka möguleika fjölmiðla á að mynda og ná tali af sakborningum.

Ekki er einungis verið að skerða möguleika almennings að upplýsingum heldur er einnig verið að skerða möguleika sakborninga á réttlátri málsmeðferð sem háð er í heyranda hljóði. Núverandi löggjöf gengur alveg nægilega langt hvað varðar takmarkanir á fréttaflutningi af dómsmálum og ýmsir varnaglar eru þegar til staðar, virðulegi forseti. Til að mynda getur dómari fallist á kröfu lögmanns um lokuð réttarhöld ef haldbær rök eru fyrir Ein af grunnstoðum lýðræðisins og lýðræðislegrar umræðu er að almenningur hafi aðgang að réttum upplýsingum og geti þar af leiðandi mótað sér upplýstar skoðanir á málefnum líðandi stundar. Það varðar beinlínis hagsmuni almennings að fjölmiðlar hafi tækifæri til að koma á framfæri viðeigandi upplýsingum um sakborninga og afbrot.

Í umsögn Félags fréttamanna segir m.a., með leyfi forseta: „Meginreglan á Íslandi er sú að réttarhöld, ekki síst í sakamálum, skulu háð í heyranda hljóði og fyrir opnum tjöldum. Það eru meiri líkur á réttri niðurstöðu ef störf dómstólsins eru opin almenningi þar sem að þá þurfa lögmenn, saksóknarar, dómarar og sakborningar að vanda sig betur. Hlutverk fjölmiðla er meðal annars að veita dómskerfinu aðhald. Almenningur þarf að sjá og heyra hvað dómstólarnir og starfsmenn réttarkerfisins aðhafast. Félag fréttamanna telur að frumvarpið dragi úr getu fréttastofu RÚV til þess að sinna þeirri lögbundnu eftirlitsskyldu sinni að veita dómskerfinu aðhald. Dómsvaldið verður að vera sjálfstætt og varið frá öllum pólitískum áhrifum. Þar af leiðandi er aðhald fjölmiðla og almennings lykilatriði. Öll takmörkun á fréttaflutningi af dómsmálum, umfram það sem nauðsyn krefur, þarf því að byggja á sterkum og veigamiklum rökum.“ veigamiklum rökum.“ Eins og áður segir er hægt að fara fram á lokuð réttarhöld í núverandi kerfi fallist dómari á að sterk og veigamikil rök liggi fyrir því.

vitnis, vegna hagsmuna almennings eða öryggis ríkisins, til að halda uppi þingfriði eða þegar vitni gefur skýrslu án þess að þurfa að skýra frá nafni sínu í heyranda hljóði. Opinber málsmeðferð byggir á mikilvægri kröfu um gagnsæi, bæði fyrir aðila máls sem geta fylgst með framgangi þess og eins fyrir almenning sem fær að vita hvað fer fram fyrir dómstólum. Opinber málsmeðferð er því mikilvæg í því samhengi að veita dómendum aðhald sem er veigamikill þáttur í því að auka traust almennings á réttarkerfinu. Opinbert málsmeðferðarkerfi veitir fjölmiðlafólki að jafnaði heimild til að greina frá því sem fram fer fyrir dómi. Í siðareglum blaðamanna eru ákvæði er varða umfjöllun um ólögráða einstaklinga og aðra í viðkvæmri stöðu, svo sem brotaþola og aðstandendur brotaþola og sakborninga.

Eins er það ekki hlutverk dómstóla eða fjölmiðla að kveða á um sekt manna eða sýknu. Hver maður telst saklaus uns sekt hans er sönnuð, samanber stjórnarskrá.

„Myndir af þeim sem tengjast dómsmáli; málsaðilum, lögmönnum og dómurum og öðru því sem fram fer í dómshúsi eru óaðskiljanlegur hluti frásagnar af málinu. Með því að Með því að banna myndatökur í dómhúsi eru settar óhóflegar hömlur á fréttaflutning sem ganga gegn hugmyndum um tjáningarfrelsi. Slíkt bann er til þess fallið að draga verulega úr umfjöllun um dómsmál og vitund almennings um það sem fram fer hjá dómstólunum. Dómsvaldið er ein þriggja stoða ríkisvaldsins. Álit þetta er ritað í þeirri trú að umfjöllun um dómstóla sé nauðsynleg og jákvæð í lýðræðissamfélagi. Með henni fái almenningur skilning á starfsemi þeirra og vitund um rétt sinn. Með vandaðri umfjöllun aukist tiltrú almennings á starfi dómstólanna öllum til heilla. Spurningar vakna um ákvæði frumvarpsins þess efnis að myndatökur og hljóðupptökur af sakborningum, brotaþolum eða vitnum á leið í dómshús eða frá því séu bannaðar. Á þetta ákvæði eingöngu við um upptökur fjölmiðla eða mun þetta fortakslausa bann jafnframt ná til alls almennings með myndavélar og hljóðupptökutæki í snjallsímum? Hvenær er aðili máls á leið í dómhús?

Í fljótu bragði virðist þetta ákvæði vanhugsað og óframkvæmanlegt. Að lokum skal gjalda varhuga við því að þrengt verði að möguleikum fjölmiðla til að fjalla um viðamikil og fréttnæm dómsmál. Ekki fæst séð að fjölmiðlar hafi misnotað það frelsi sem þeir hafa haft til að flytja fréttir af dómsmálum hingað til. Upptökur í dómshúsum hafa hvort tveggja ótvírætt frétta- og heimildagildi í sögulegu samhengi.“

Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu. Það má kannski segja að hún hafi í ræðunni

sem er t.d. vitni í alvarlegu líkamsárásarmáli og stendur ógn af gerandanum sem er fyrir dómi sem meintur sakborningur.

þetta frumvarp leysir nokkuð ef við erum nú þegar með fyrirkomulag sem getur tekið á kringumstæðum eins og þeim sem hv. þingmaður

fréttirnar á annan hátt. Þá snýst það svolítið um nákvæmni, bara ákveðin vönduð vinnubrögð sem við köllum eftir og viljum að fjölmiðlar hafi

Lokað þinghald tryggir ekki friðhelgi þeirra sem eru á leið til dómhúss, annaðhvort sem vitni, sem meintir sakborningar eða annað. Lokað þinghald er inni í dómsalnum. Þannig að nú segi ég aftur: Vega hagsmunir þeirra sem reka fjölmiðla og okkar almennings þyngra? Er það mikilvægara fyrir okkur að vita

betur. Eins og kom fram í ræðunni eru tilfelli þar sem dómari og þeir sem fara með sjálfa málsmeðferðina hafa metið sem svo að það geti t.d. skapað hættu

Það er ekki í fyrsta sinn sem sá sem hér stendur hefur flutt þetta mál, líklega er þetta þriðja sinni sem ég flyt málið, en það er nú endurflutt lítið breytt en þó efnislega óbreytt.

verið framleiddir innan lands. Flóknari og sjaldgæfari lyfjasamsetningar, og jafnvel vökvar, voru hins vegar framleiddar erlendis og fluttar inn.

að verið er að nota þessa vökva á fleiri stofnunum en stofnunum á vegum ríkisins eða opinberra aðila.

um Norður-Evrópu. Hins vegar myndaðist þá ekki sú staða hér á landi að við gætum ekki fengið vökva og

þarf þá annaðhvort endurspegla það eða þá einhvers konar framleiðslugetu í landinu og hún er sem stendur í rauninni ekki til.

Hinn 1. desember 2018 voru liðin hundrað ár frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki með gildistöku sambandslaganna. Af því tilefni voru margvísleg hátíðahöld á árinu, m.a. á vegum Alþingis, enda vel við hæfi að svo mikilvægra tímamóta í lífi þjóðarinnar væri minnst með jákvæðum og afgerandi hætti.

Að mati flutningsmanna hefur enginn þessara daga haft í för með sér jafnmiklar grundvallarbreytingar á sögu og lífi íslensku þjóðarinnar og fullveldisdagurinn 1. desember 1918; dagurinn sem markaði fullnaðarsigur í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Með því er ekki gert lítið úr sögu eða mikilvægi áðurnefndra daga, sem að sönnu er ærið. En í ljósi þess að mælt er fyrir um að þessir fjórir dagar skuli vera almennir frídagar samkvæmt lögum um 40 stunda vinnuviku, og þeir þannig festir í sameiginlegt minni þjóðarinnar, telja flutningsmenn eðlilegt og rétt að fullveldisdagurinn 1. desember

atburðir úti um allt land til að minnast þess arna. Í sjálfu sér held ég að við þurfum sem þjóð að kunna sögu okkar bærilega. Þá er ég ekki bara að tala um frá söguöld og ég er ekki bara að tala um nútímasöguna heldur að við kunnum skil á þeirri baráttu sem skilaði okkur að endingu fullveldi þann 1. desember 1918.

Með því ætla ég reyndar að skjóta inn í að ég ætla síður en svo að gera lítið úr því að Háskóli Íslands hefur haldið upp á þennan dag og eiginlega forðað honum frá algjörri niðurlægingu með því að halda hátíð ár hvert sem undanfarin ár hefur verið helgaður íslenskum doktorum og doktorsnemum, sem er að góðu gert. Ég segi aftur: Við þurfum að læra að meta það sem við höfum. Við þurfum að læra að meta það sem við eigum, sjálfstæðið, fullveldið, tunguna. Þess vegna eigum við að gefa fólki og fjölskyldum, börnum, færi á því að vita af hverju dagurinn er merkilegur. Við eigum að halda upp á þennan dag vegna þess að þessi dagur og sess hans í sögu þjóðarinnar er það stór að hann á það skilið og brautryðjendurnir allir eiga skilið að þetta sé gert. Það hafa komið fram mótbárur við frumvarpið þess efnis að við séum að stíga inn í samkomulag aðila vinnumarkaðarins. Ég tel að svo sé ekki vegna þess að hér á Alþingi erum við á hverjum einasta degi að samþykkja lög og reglur sem annaðhvort herða reglur sem beinast að almenningi og fyrirtækjum eða létta þær. verður ekki skotaskuld úr því að koma þessum frídegi fyrir. Ég minni á að nú er uppi vilji víða í þjóðfélaginu til að auka gæðastundir sem fjölskyldur geta átt saman.

að enn séu til lög sem heita lög um 40 stunda vinnuviku. Ég hef talað um það í nokkrum ræðum þar sem verið er að leggja til einhverjar breytingar á þessum lögum.

vinna að styttingu vinnuvikunnar og við höfum verið að gera það í töluverðan tíma. Við erum að tala um aukið frjálsræði þegar að vinnuvikunni kemur, hvernig fólk skipuleggur þetta, og mér finnst það mikil tímaskekkja að í lögunum standi eitthvað um 40 stunda vinnuviku. Það er stefnt

Ég flyt hér tillögu til þingsályktunar um dómtúlka. Flutningsmenn ásamt mér eru allir þingmenn Miðflokksins. Efni tillögunnar er að fela dómsmálaráðherra að undirbúa lagafrumvarp til breytingar á lögum um dómtúlka og skjalaþýðendur, nr. 148/2000. Frumvarpið feli í sér breytingar á þeim kröfum sem gerðar eru til löggiltra dómtúlka með það að markmiði að fjölga bæði dómtúlkum og þeim tungumálum sem dómtúlkar á Íslandi fást við. Ráðherra verði falið að leggja frumvarpið fram eigi síðar en 1. september 2021. Tillaga þessi var áður lögð fram á 149. löggjafarþingi

Samkvæmt upplýsingum úr skrá sýslumanna yfir löggilta dómtúlka eru 53 dómtúlkar starfandi á Íslandi og þjónusta þeirra í boði á 11 tungumálum.

Til að standa vörð um mikilvægi íslensku sem opinbers tungumáls á Íslandi er nauðsynlegt að þinghald geti að mestu farið fram á íslensku, en jafnframt að aðilar máls og þeir sem kallaðir eru fyrir dóm geti tjáð sig á því tungumáli sem þeir kunna best. Þótt lög tryggi rétt til dómtúlks er reyndin sú að þjónustu þeirra getur verið erfitt að nálgast á fjölda tungumála. Ef túlka þarf á tungumáli sem enginn starfandi dómtúlkur fæst við þarf að leita eftir þjónustunni erlendis. Í lögum um dómtúlka og skjalaþýðendur, nr. 148/2000,

og hafi löggildingu til að þýða skjöl af íslensku á erlent mál og af því máli á íslensku. Þá þarf viðkomandi einnig að standast sérstakt próf til að verða dómtúlkur. Þessar ríku kröfur hafa gert það að verkum að fáir hafa hlotið löggildingu sem dómtúlkar frá aldamótum og enginn frá árinu 2012. Nýliðun er því nánast engin og haldi sama þróun áfram verður skortur á dómtúlkum enn meiri og sækja þarf þjónustuna í æ ríkari mæli til útlanda. Við umfjöllun allsherjar- og menntamálanefndar á málinu á 150. löggjafarþingi barst nefndinni umsögn vegna málsins þar sem fram kom að það yrði til mikilla bóta ef sá möguleiki væri til staðar að einstaklingar gætu tekið próf í túlkun eftir að hafa náð prófi í skjalaþýðingu á móðurmáli sínu, óháð því hvort þeir næðu því á erlenda málinu. Mikilvægt væri að halda uppi þeirri kröfu að einstaklingar stæðust skriflegt löggildingarpróf á móðurmáli sínu þar sem það sýndi almenna hæfni í þýðingum, sem væri þá góður grundvöllur góðrar túlkunar.

sem hann skilur enda er það forsenda þess að menn hljóti réttláta málsmeðferð að þeir skilji hvað fer fram við málsmeðferðina. Þá er fjölgun dómtúlka nauðsynleg til að standa vörð um íslensku sem þingmál og einnig þarf að tryggja að dómtúlkar hér á landi geti túlkað á sem flest tungumál. Þrátt fyrir að hæfni túlka og skjalaþýðenda sé áþekk er hún ekki fullkomlega sambærileg. Góður túlkur þarf ekki endilega að vera góður í þýðingu ritaðs máls og góður skjalaþýðandi er ekki endilega góður túlkur. Túlkar þurfa yfirgripsmikla þekkingu á miðlun upplýsinga í töluðu máli og líkamstjáningu. Þá þurfa túlkar að hafa skilning á því lögfræðilega viðfangsefni sem fengist er við hverju sinni til þess að miðla nákvæmum upplýsingum. Háskóli Íslands hefur boðið upp á hagnýtt nám í þýðingum sem lýkur með viðbótardiplóma, auk meistaranáms í nytjaþýðingum og þýðingafræði. Hægt væri að nýta mun betur þekkingu þeirra sem útskrifast úr þessu námi í Háskóla Íslands eða viðlíka námi úr öðrum skólum. Við dómtúlkun er hætt við því að þær ríku kröfur sem gerðar eru í núgildandi lögum fæli þá sem áhuga hafa frá því að afla sér löggildingar. Þá hafa samfélagstúlkar annast túlkun innan réttarkerfa víða í Evrópu og má vel líta á reynslu þaðan. Samfélagstúlkar hafa almennt yfirgripsmikla þekkingu á menningarheimi þeirra tungumála sem þeir fást við og vel má líta til þess hvort hægt sé að auka möguleika þeirra til að afla sér menntunar og þjálfunar til að annast túlkun innan réttarkerfisins. Að lokum vil ég geta þess að ég hef einnig flutt þingsályktunartillögu um samfélagstúlkun þannig að þessi tvö mál hanga saman að því leytinu til.

Flutningsmenn með mér á frumvarpinu eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson,

Félagafrelsi er verndað í 74. gr. stjórnarskrárinnar og fjölmörgum alþjóðasamningum sem Ísland á aðild að. Má þar nefna 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sem lögfestur var með lögum frá 1994 og félagsmálasáttmála Evrópu sem fullgiltur var hér á landi 1976. Félagafrelsi lýtur ekki einungis að rétti til að stofna félög og eiga aðild að þeim, heldur einnig til að standa utan félaga. Jafnframt er félagafrelsið talið ná að einhverju marki til athafnafrelsis félaga til að tryggja og standa vörð um hagsmuni félagsmanna sinna. Þrátt fyrir að félagafrelsið feli ekki í sér skilyrðislausan rétt til verkfalls, þá er hann eigi að síður talinn mikilvægur hluti samningsfrelsis félaga sem nýtur verndar samkvæmt fyrrgreindum ákvæðum. Því er ljóst að takmörkun slíks réttar

Kveðið var á um afnám verkfallsréttar í bókun við samkomulagið, en í stað þess skyldu lögreglumenn fá svokallaða kauptryggingu ef ekki næðust samningar um kjör þeirra. Kauptryggingin átti að fela í sér sömu meðalhækkun launa og bandalög opinberra starfsmanna fengju á hverjum tíma. Þau félög sem miða átti við voru BSRB, Bandalag háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna, Samband íslenskra bankamanna og Bandalag kennarafélaga. Skyldi útreikningurinn vera í höndum Hagstofu Íslands. Allt frá því að samkomulagið tók gildi voru uppi ólík sjónarmið um framkvæmd þess milli lögreglumanna annars vegar og ríkisins hins vegar. Útreikningur kauptryggingar fór ekki fram

Að þeirra mati hafa lögreglumenn dregist aftur úr þeim viðmiðunarstéttum sem miðað var við í fyrrgreindu samkomulagi sem fól í sér afnám verkfallsréttarins. Ein ástæða þess er án efa sú staðreynd að lögreglumenn geta ekki gripið til þess neyðarúrræðis sem verkfallsrétturinn er,

tengdum öryggi lands og þjóðar. Sú sérstaða virðist með núverandi fyrirkomulagi vinna gegn stétt lögreglumanna hvað kjaramál varðar frekar en að stuðla að auknum réttindum vegna mikilvægis þeirra í samfélaginu.

neyðar- og öryggisþjónustu. Hins vegar væri fjöldinn allur af störfum innan lögreglunnar sem eigi að síður væri hægt að leggja niður væri slíkt talið nauðsynlegt til stuðnings kröfum um kjarabætur í verkfalli. Landssamband lögreglumanna hefur á undanförnum árum lagt áherslu á verkfallsréttinn í kjarabaráttu og hafa ýmis lögreglufélög á landsvísu ályktað í þá veru. Starfsumhverfi lögreglumanna hefur tekið miklum breytingum á umliðnum árum og gerðar eru sífellt ríkari kröfur til lögreglumanna. Mætti þar nefna fjölmargar tækninýjungar sem lögreglan hefur tekið í þjónustu sína og ekki síður að afbrot verða sífellt flóknari. Hefur þetta leitt til þess að lögreglustarfið hefur þróast ört á síðustu árum og áratugum.

Má segja að auknar kröfur til lögreglustarfsins speglist ekki hvað síst í þessum breytingum. Mikilvægt er að lögreglumönnum verði gert kleift að sækja sér kjarabætur með sama hætti og aðrar stéttir en þurfi ekki að sitja eftir

og ekki síður í samskiptum við borgarana. En samsetning borgara landsins hefur breyst frá því að vera afar einsleit og til þess að verða æ alþjóðlegri, með fjölgun íbúa með annan bakgrunn

sem skilað getur þeim sanngjörnum kjörum í vinnuumhverfi sínu. Með frumvarpi þessu er lagt til að verkfallsréttur lögreglumanna verði endurreistur með einfaldri breytingu á lögreglulögum á þá leið á þá leið að 31. gr. þeirra laga verði felld úr gildi. Lagt er til að frumvarpinu verði að loknum umræðum vísað til allsherjar- og menntamálanefndar til umfjöllunar. Vænti ég þess, herra forseti, að málið fái nú loksins framgang í þinginu.

lágmarksöryggisþjónustu og það er ekki svo að lögreglufólk skilji hér allt eftir í volli þó að verkfallsvopninu yrði hugsanlega beitt.

án. Um leið og við viljum endurnýjun viljum við halda í mikla og góða reynslu en ekki að fólk hrökklist úr starfi, ýmist vegna álags eða vegna þess að

enda var hún fyrsti flutningsmaður að þessu sama máli hér á 145. löggjafarþingi þegar það var lagt fram í annað sinn. Hv. þingmenn Vinstri grænna

að lesa yfir ræður þingmanna, sérstaklega frá 144. þingi, varðandi þetta mál vegna þess að þá kemur í ljós að þingmenn úr þeim flokkum sem nú sitja í stjórn, sitja við stjórnvölinn stjórnvölinn hér á þingi og í landinu, þar á meðal hv. þingmenn Vinstri grænna og hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins, virðast á þeim tíma vera afar jákvæðir og styðja þetta frumvarp.

Það er kannski óþarfi að fara yfir það en starf lögreglunnar er erfitt starf. Þetta er vaktavinna. Lögreglumenn vita aldrei hvað bíður þeirra þegar þeir fara í útkall, þeir vita aldrei hvernig aðstæður eru á þeim stað sem þeir eru kallaðir út á. Við þurfum, herra forseti, að styðja við lögregluna og veita lögreglumönnum góðan aðbúnað, góð laun og menntun og veita þeim verkfallsréttinn að nýju. að nýju. Ég ber þá von í brjósti að þetta mál hljóti loksins, í sjötta skipti sem það er lagt hér fram á einhverjum

Herra forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á vegalögum þess efnis að ferjuleiðum við landið til byggðra eyja verði veittur sess í þjóðvegakerfinu sem ég hef kosið að kalla

verði með því gert að halda uppi þjónustu eftir þessum leiðum eins og um hvern annan þjóðveg væri að ræða. Þetta er í fjórða skipti sem ég mæli fyrir þessu máli hér á þingi. Þetta var mitt fyrsta mál þegar ég kom inn á þing, ég lagði þetta mál fram á mínu fyrsta þingi. Forsaga þess er sú að þegar ég gaf kost á mér til þingsetu

að leggja fram frumvarp þess efnis að svo yrði. Og hér er það enn til meðferðar en nýtur reyndar stuðnings úr fjórum stjórnmálaflokkum hér á þingi og það eru 14 þingmenn sem skrifa upp á það.

Oddný G. Harðardóttir, Páll Magnússon, Vilhjálmur Árnason, Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Gunnar Bragi Sveinsson, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson.

Til þjóðferjuleiða teljast leiðir þar sem ferja kemur í stað vegasambands um stofnveg og tengir byggðir landsins sem umluktar eru sjó við grunnkerfi samgangna á meginlandinu.“

Einnig er heimilt að ákveða fjárveitingu til greiðslu hluta kostnaðar við ferjur sem eru mikilvægar fyrir ferðaþjónustu.“ Þetta síðastnefnda atriði er nú þegar í vegalögum.

Vestmannaeyjar hafa mikla sérstöðu í samgöngulegu tilliti og er mat flutningsmanna að það sé hlutverk hins opinbera að tryggja þangað góðar og greiðar samgöngur á sanngjörnu verði, með nákvæmlega sama hætti og hið opinbera stendur straum af rekstri sameiginlegs vegakerfis, hafna og flugvalla. Leysa þarf þann samgönguvanda sem snýr að Vestmannaeyjum og öðrum byggðum eyjum við landið. Þær eyjar sem búseta er í árið um kring eru um þessar mundir fjórar talsins, Heimaey í Vestmannaeyjum, Grímsey úti fyrir Eyjafirði, Flatey á Breiðafirði og Hrísey á Eyjafirði. Markmið frumvarpsins er að ákveðnar ferjuleiðir, ofantaldar, falli undir skilgreiningu vegalaga á þjóðvegum vegna sérstöðu sinnar. Lagt er til að þjóðferjuleiðum verði bætt við skilgreiningu vegalaga á þjóðvegum. Undir þessa nýju skilgreiningu falla þá ferjuleiðir sem tengja byggðar eyjar við grunnvegakerfi landsins. Við erum í raun einungis að tengja þessar að tengja þessar ferjuleiðir við vegakerfið í skilningi vegalaga og gera skyldur ríkisins ámóta eða svipaðar gagnvart þessum leiðum eins og um veg væri að ræða.

Umboðsmaður komst m.a. að þeirri niðurstöðu að ferjur yrðu ekki skilgreindar sem þjóðvegir, hvorki samkvæmt gildandi vegalögum, nr. 80/2007, né eldri vegalögum. Þá yrði ekki ráðið af ákvæðum vegalaga né eldri vegalögum að Alþingi hefði litið svo á að ríkinu væri skylt

að Herjólfur gegndi mikilvægu hlutverki í samgöngum milli Vestmannaeyja og annarra hluta landsins og hefði hlutverk sem væri að nokkru marki eðlislíkt því hlutverki sem vegir hefðu almennt í samgöngum hér á landi. Þrátt fyrir það var álit umboðsmanns að það atriði eitt og sér leiddi ekki til þess, að virtum ákvæðum vegalaga, að litið yrði á ferjuna sem „þjóðveg“ milli Vestmannaeyja og lands í skilningi vegalaga.

að því markmiði yrði betur náð með breyttum áherslum í samgönguáætlun, breytingu á lögum um samgönguáætlun eða með nýrri heildstæðri löggjöf um aðkomu ríkisins að almenningssamgöngum almennt eða rekstri ferja.

Töluvert er um að fólk fari upp á meginlandið til að sækja sér þjónustu, vinnu og afþreyingu. Auk þess treysta fjölmörg fyrirtæki á flutninga milli lands og Eyja, t.d. hvað varðar flutning á hráefni fyrir fiskvinnslu og fiskafurðir á markað. Fyrir þessa aðila er mikilvægt að engar tafir verði á flutningum. Einnig kemur fram að tryggar ferjusiglingar eru mikilvægar fyrir aðila í ferðaþjónustu. Gera má ráð fyrir að þessi sjónarmið gildi jafnt um íbúa annarra eyja í kringum landið.

að öruggar samgöngur til og frá heimili séu tryggðar af ríkisvaldinu með því að ríkið standi að rekstri á ferjum á skilgreindum þjóðferjuleiðum í vegalögum. Tíðni þeirra samgangna og þjónustustig verði skilgreint

Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um að heiðra minningu Margrétar hinnar oddhögu. Og hver skyldi það nú vera? Það er listakona, hérlend listakona, sem bjó og starfaði í Skálholti á Suðurlandi

Það eru hv. þingmenn Ásmundur Friðriksson, Birgir Þórarinsson, Oddný G. Harðardóttir, Páll Magnússon, Vilhjálmur Árnason, Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Gunnar Bragi Sveinsson, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Samkvæmt sögu Páls biskups Jónssonar var Margrét hin oddhaga prestskona í Skálholti á ofanverðum dögum biskups og var, eftir því sem sagan segir, „oddhögust allra manna á Íslandi“ um sína daga. Hvorki er vitað um föðurnafn hennar né ættir að öðru leyti. Páll Jónsson Skálholtsbiskup, sem fæddist 1155 og dó 1211, var framkvæmdamaður mikill og listunnandi. Voru í biskupstíð hans listamenn í Skálholti sem unnu góða gripi í þágu stólsins og skreyttu helgidóminn með fögrum verkum. Margrét var í þjónustu biskups ásamt fleiri listamönnum og bjó í Skálholti ásamt manni sínum, séra Þóri. Í sögu Páls biskups segir um biskupsstaf af tönn,

Þegar steinkista Páls biskups var tekin úr jörðu og opnuð sumarið 1954 fannst í henni húnn af bagli úr rostungstönn, útskorinn í líki dýrshöfuðs og forkunnarvel gerður. Kristján Eldjárn þjóðminjavörður, sem stýrði uppgreftrinum, taldi líklegt að þarna væri á ferð verk Margrétar högu og hafa margir hallast að þeirri skoðun með honum en einnig hefur verið vakin athygli á því að form og handbragð útskurðarins bendi til þess að uppruna hans sé að leita á Bretlandseyjum. Margrét skar út margvíslega muni fyrir biskup og hefur verið orðuð við merkisgripi frá miðöldum sem fundust árið 1831 á Ljóðhúsum í Suðureyjum, undan norðvesturströnd Skotlands. Þar kom í ljós safn haglega útskorinna taflmanna sem flestir eru úr rostungstönn en nokkrir úr búrhvalstönn. Eru 78 þeirra úr manntafli en 14 eru taldir hafa verið hnefataflsmenn.

sem látið hefði lífið fyrir morðvopnum gráðugra eyjarskeggja sem ágirntust gersemarnar eða að taflmannasveitin hefði fundist þegar kýr var dregin upp úr jarðfalli. Telja flestir þessar sögur og aðrar áþekkar til marks um hina frjóu sagnahefð Suðureyinga sem lifi og þrífist án þvingandi tengsla við staðreyndir og veruleika. Óvissan um kringumstæður taflmannafundarins á Ljóðhúsum veldur því að erfitt er að henda reiður á uppruna þeirra og sögu áður en þeir komust inn fyrir dyrastaf breskra safna

að íslenskur listamaður hafi lagt heiminum til þessa góðu gripi. Tilgátan um íslenskan uppruna taflmannanna hefur fylgt þeim allt síðan þeir komu aftur til mannheima úr sinni sögulausu útlegð og vistuðust á söfnum í Bretlandi. Engum hefur tekist að færa öruggar sönnur á uppruna taflmannanna frá Ljóðhúsum og enn kvikna af og til lífleg skoðanaskipti um þessa spennandi ráðgátu. Tveir Íslendingar, Guðmundur G. Þórarinsson, verkfræðingur og fyrrverandi alþingismaður, og Einar S. Einarsson, fyrrverandi forseti Skáksambands Íslands, leituðust við það fyrir um áratug að styrkja tilgátuna um íslenskan uppruna taflmannanna margnefndu með því að benda á að einungis í íslensku og ensku hefði verið haft biskupsheiti um taflmann og honum gefið útlit sem minnti á búnað biskups. Slíkt útlit hafa Ljóðhúsataflmennirnir og væri það glöggt merki um íslenskan uppruna þeirra. Þá benti Guðmundur á frásögn Páls sögu biskups af Margréti högu og kvað þar kominn nafnkunnan íslenskan útskurðarmeistara sem vel gæti hafa innt af hendi svo ágætt verk sem Ljóðhúsataflmennina. Þrátt fyrir að uppruni taflmannanna hafi ekki, og verði líklega seint, staðfestur að fullu er ljóst að Margrét hin oddhaga var merk kona sem á 12. öld var talin færust allra á Íslandi í útskurði. Og enn finnast útskurðarmeistarar hér á landi. Það er ekki svo langt síðan ég heimsótti Sigríði Jónu Kristjánsdóttur á Grund, sem kölluð er Sigga á Grund, sem er færust kvenna á Íslandi og jafnvel þótt víðar væri leitað í útskurði og skoðaði marga fagra muni á heimili hennar sem hún hefur skorið út á undanförnum árum. Við þurfum að heiðra minningu slíkra meistara og það verður best gert með því að reisa Margréti hinni oddhögu

að koma upp minnismerki um Margréti hina oddhögu til að heiðra minningu þessarar merku konu. Margrét hin oddhaga er ein örfárra listkvenna í veröldinni sem getið er með nafni og uppi voru á miðöldum.

að það gangi til allsherjar- og menntamálanefndar og fái þar góða umfjöllun og afgreiðslu.